Будь ласка, займайте робочі місця.

Отже, прошу народних депутатів зареєструватись. Прошу включити систему реєстрації.

повідомити, що сьогодні день народження в нашого колеги народного депутата Юрія Володимировича Тимошенка. Давайте привітаємо нашого колегу. Пане Юрій, вітаємо вас. І сьогодні згідно Регламенту ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій. Потім, я хочу вам нагадати, що сьогодні першими питаннями ми будемо розглядати питання про відміну електронного декларування для громадських діячів і для іноземців, які беруть участь в наглядових радах. тому я прошу усі фракції максимально змобілізувати народних депутатів. Я прошу голову Комітету з питань боротьби з корупцією повідомити, чи був кворум, чи комітет прийняв рішення зранку. Якщо комітет не прийняв рішення зранку, я відразу даю доручення під час засідання провести засідання комітету. Якщо є необхідність, його можна провести просто тут, в залі, і дати будь-який висновок по тих законопроектах, які були зареєстровані, зокрема які були нами обговорені і узгоджені, під якими стоять підписи більшості керівників фракцій. І тому зараз я даю доручення комітету під час засідання Верховної Ради України, під час виступів від фракцій, часу є достатньо для того, щоб провести негайно екстрене засідання і прийняти рішення по двох зареєстрованих законопроектах. І я прошу передати технічним службам і голові комітету моє доручення. А зараз я прошу представників фракцій і груп провести запис на виступи від депутатських фракцій і груп. Отже, колеги, я прошу приготуватись до запису і прошу взяти участь в записі на виступи від фракцій і груп. Будь ласка.

Шановний Голово! Шановні народні депутати! Я в черговий раз закликаю Верховну Раду припинити обговорення і полеміку навколо малозначних подій і перейти до вирішення загальних проблем, які хвилюють наших громадян, в першу чергу це питання миру. Минулого тижня лідери країн Нормандської четвірки ще раз підтвердили прихильність Мінським угодам як єдиному механізму врегулювання ситуації на сході країни. Парламенту треба припинити ігнорувати проблему Донбасу, зокрема питання переселенців, з якими я минулого тижня спілкувався в Харківській і Луганській областях. Це півтора мільйона людей без прав і можливості нормального життя. Для допомогти переселенцям з бюджету виділяється 13 мільйонів гривень, а 3 мільярди надали уряди США і Німеччини. Це дуже показово. Ми вимагаємо розгляду цього тижня наших законів щодо переселенців і збільшення їх фінансування. Поспілкувавшись на продовольчих ринках в регіонах, я почув від людей, що сьогоднішня влада приготувала черговий подарок до Великодня: так званий великодній набір продуктів подорожчав за рік на 130 гривень. Це показовий результат роботи в тому числі і парламенту. Зустрівшись з підприємцями, ще раз переконався, що повинна бути державна програма підтримки реального сектору економіки і створення нових робочих місць. У нас є чітка програма економічного розвитку країни. Необхідно знизити податки, дати підприємствам можливість отримати дешеві кредити, знизити тарифи і припинити кошмарити бізнес. Треба дати можливість людям працювати і заробляти. Замість цього влада продовжує залякувати населення неіснуючими погрозами. А ворогами хочуть зробити всіх, хто не згоден з діями влади, яка будує поліцейську державу, це шлях 1937 рік. І такими темпами Україна остаточно може попрощатися з європейськими перспективами і цінностями. І останнє. Напередодні Великодніх свят закликаємо всі сторони дотримуватися перемир'я і режиму тиші на лінії зіткнення. У містах і селах забезпечити безпеку громадян і не допустити провокацій, щоб кожен міг помолитися в храмах і зустріти Світлий день Воскресіння Господнього з миром у душі. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний пане Юрію. Я запрошую до словами представника партії "Самопоміч" Олену Сотник. Пані Олена, просимо вас. 10:12:12 СОТНИК О.С. Доброго ранку, громадяни! Я хочу вам повідомити, що сьогодні зранку влада продовжили цинічно знущатися над громадським сектором, антикорупційний комітет навіть не зібрався. Виконуючий обов'язки голови комітету просто не з'явився, таким чином не розглядалися законопроекти, які були поставлені як пріоритетні. І вчора на Погоджувальній раді вся провладна коаліція стверджувала, що, звичайно, ми будемо скасовувати ганебне декларування, електронне декларування для громадських діячів. Ну що ж, я думаю, що ви добилися того, чого ви хотіли. Ключовою задачею було дискредитувати, зараз дуже активно провладні представники починають дискредитацію громадського сектору. Я казала, що є три причини, чому введено електронне декларування для громадських діячів. Президент мав найвищий рівень цинізму, коли стверджував про те, що це необхідно негайно скасувати. Тому що у нього було тричі можливість це зробити. Перший раз – не давати можливості голосувати коаліції. Другий раз – накласти вето на цей законопроект. Третій раз – принаймні повернути цей законопроект до парламенту зі своїми правками. Він цього не зробив. Після цього до першого числа всі активно чекали, робили будь-який вигляд, що ви хочете скасувати це декларування, але цього не зробили. Для чого? Для того, щоб дискредитувати громадський сектор, для того, щоб принизити Україну перед європейськими партнерами і всім світом. Тому що це є недемократично, це, я стверджую, що це гірше ніж в Російській Федерації – Закон про іноземних агентів. І третє. Ви просто хотіли помститися тим громадським активістам, які фактично розкривають ті корупційні діяння і корупційні дії, які ви здійснюєте в стінах цього парламенту. Ми вимагаємо, негайно поставити ці ці питання на розгляд і скасувати ганебне електронне декларування для громадського сектору і припинити принижувати незалежний громадський сектор – єдиний, який контролює цю владу в цій державі. І останнє. Сьогодні зараз, під стінами парламенту знаходяться аграрії, вони з'їхалися з усієї країни. Вони перекриють догори, і вони будуть вимагати, щоб ви повернули те, що ви вкрали за десять хвилин до прийняття бюджету. Вкрали їх гроші. Тому ми вимагаємо в будь-якому випадку сьогодні голосування за законопроект 7403-2. І поверніть аграріям гроші. Дякуємо, шановна пані Олено. Я запрошую до слова Максима Бурбака, лідера фракції "Народний фронт". Колеги, просимо все-таки більш таку спокійну атмосферу в залі, щоб було зручно виступати. Прошу, пан Максиме. Шановні колеги! Три тижні тому "Народний фронт" зареєстрував проект постанови про звернення до міжнародної спільноти щодо неприпустимості будівництва газогону "Північний потік-2". За цей час уряд США заявив про введення санкцій проти компаній, які будуть брати участь у будівництві "Північного потоку-2". Європарламент ухвалив законопроект Єврокомісії, який поширює єдині правила внутрішнього газового ринку Євросоюзу на цей проект. Тільки профільний комітет Верховної Ради ніяк не може розглянути на своєму засіданні цю постанову, щоб парламент нарешті зміг її проголосувати. Тим, кому здається, що протидія будівництву "Північного потоку-2" не така важлива для України, я нагадаю, йдеться про російський "Газпром", співпраця з яким завжди містить серйозні ризики. Якщо на перекір інтересам Європи "Північний потік-2" буде збудовано, то громадяни європейських країн дуже скоро відчують російську люб'язність через диктат "Газпрому". Хочу надати події 1 березня цього року, коли в Європі були морози, і "Газпром" знизив тиск у трубі, зменшивши обсяги постачання продукції в Європу. "Nord Stream-2" треба поховати, бо це план енергетичного упокорення всієї Європи. Імперська держмонополія "Газпрому" ніколи не відокремить бізнес від гібридної агресії проти Європи. Хімічна атака Росії на Британію і нові загострення стосунків між Росією та Заходом – це ілюстрація дикунства Кремля і психічної неврівноваженості російського диктатора. Впроваджувати "Північний потік-2" в таких умовах абсолютно безвідповідально. Ми повинні донести це до всього світу і показати в цьому питанню однозначну позицію українського парламенту. Фракція "Народний фронт" закликає народних депутатів і профільний комітет підтримати нашу постанову. Цією постановою ми також звертаємося до Президента та уряду України ініціювати консультації з Єврокомісією з питань "Північного потоку-2" відповідно до підписаної Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Боротьба з "Газпромом" та газовою зброєю Кремля повинна продовжитися в цьому залі. У 2014 році, завдячуючи уряду Арсенія Яценюка, ми почали судовий арбітраж з "Газпромом", і ми його виграли, заощадивши громадянам України 60 мільярдів доларів. Я переконаний, ми в цій боротьбі переможемо. Друге. Фракція "Народний фронт" вимагає зняти законодавчу вимогу про декларування доходів громадськими активістами та особами, які отримують іноземні кошти за програмою допомоги, а також іноземними членами наглядових рад. Наша позиція незмінна. Сьогодні ми проголосуємо за скасування цієї норми. І ще трохи про антикорупційну тему. Рівень довіри до новостворених антикорупційних органів вкрай низький. Замість розслідування мільярдів корупційних схем бачимо міжусобні піарні війни. Ніхто так не дискредитував боротьбу з корупцією в Україні, як це зробили антикорупційні органи. "Народний фронт" – політична сила, яка виборювала впровадження антикорупційної реформи, вкрай обурена чварами між керівниками антикорупційних органів. Українське суспільство очікує результатів, а не чергових шоу. Дякую.

Олег Ляшко, Радикальна партія. І вчора, і сьогодні і Голова парламенту, і виходять отут так звані "активісти молоді", і всі розказують, що головна проблема в країні – скасування електронного декларування для активістів. Слухайте, дорогі товариші, панове, друзі, "грантожери", як вас там назвати по правді – да? – спустіться з небес і підіть у село! Підіть до робітників, підіть до селян, підіть до бюджетників і попитайте, чи цікавлять їх ті проблеми, про які ви тут говорите? "Як зайцю стоп-сигнал"! Тому й живемо як у негра в одному місці, тому що парламент замість того, щоб вирішувати проблеми людей, вирішує свої власні проблеми. Фракція Радикальної партії не голосуватиме за скасування електронного декларування для активістів. Якщо вони з-за кордону отримують мільйони, так декларуйте! Нехай народ бачить, що боротьба з корупцією не менш прибутковий бізнес, ніж сама корупція! І не треба дурити людей, тому що активісти – ті, хто за покликом серця це робить, а коли ви бабло отримуєте з-за кордону і розказуєте, що ви активісти, в усі часи таких називали "агенти впливу", "лобісти", "зрадники", "диверсанти" і тому подібне, але точно не "активісти"! Тому не дискредитуйте високе звання активістів. Тепер до проблем, які цікавлять народ. Вчора отримую листа від молодого хлопця Івана із Київської області. Багатодітна сім'я, одинадцятеро дітей. Єдина їхня мрія – працювати на землі. Вони не мріють про золоті унітази, вони не мріють про вілли на Канарах і по закордонах – вони мріють працювати на рідній землі. І вони не можуть реалізувати цю мрію, тому що ціна на молоко копійчана і корів треба віддавати на забій, тому що немає можливості взяти землю, щоб обробити її і заробляти. От які головні проблеми людей. І через мізерні зарплати, через мізерні пенсії, через те, що Україна торгує сировиною наші мільйони людей виїжджають по закордонах замість того, щоб заробляти в рідній країні. Команда Радикальної партії замість отієї ахінеї, яку пропонує нинішня влада разом із продажними грантожерами, програма Радикальної партії пропонує програму відновлення економіки, робочі місця для українців, підвищення зарплат і пенсій. Є чіткий план, який ми зареєстрували і вимагаємо від парламенту його розглядати. Досить торгувати сировиною, досить танцювати під дудку тих, хто дає вам кредити, треба заробляти самим. Ми повернемо українців до дому, ми возз'єднаємо сім'ї, ми дамо українцям достойну зарплату і пенсію, ми відновимо мир і територіальну цілісність в нашій рідній країні. Ми робитимемо те, що треба людям, а не іноземним центрам, які хочуть перетворити Україну на розруху. Ми не дамо розрушити Україну! Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов, голова фракції "Блок Петра Порошенка" запрошується до слова. Прошу вас. Шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги, шановні виборці! Скасування подачі електронних декларацій для представників антикорупційних громадських організацій, наглядових рад є на сьогодні найбільш важливим та невідкладним завданням. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" переконана, що найбільш досконалі механізми для цього закладено саме в президентських законопроектах 6675 та 6674, їхні положення враховують пропозиції міжнародних партнерів, правозахисників та представників громадського суспільства. Фактично це спосіб виправити недоліки в Законі про запобігання корупції та запровадити прозору звітність громадських організацій щодо доходів та видатків. Попри появу низки законопроектів, спрямованих на відміну електронного декларування для громадської організації, лише президентські законопроекти мають висновки Венеціанської комісії. Зважаючи, що до вирішення даного питання прикута увага наших західних союзників, не варто ризикувати, ухвалюючи рішення, які написані в останній момент. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" продовжить послідовну підтримку редакції президентських законопроектів, на яких ми фокусували увагу парламенту останні 8 місяців. Хоча слід визнати: альтернативні законопроекти, наприклад 8209-1, мають слушні ідеї, які разом із рекомендаціями Венеційської комісії можна внести в остаточну редакцію президентських ініціатив до другого читання. Не менш важливо підтримати в цілому законопроект 8120-1, який продовжує термін подання декларацій для представників громадських організацій до 1 липня 2018 року. Такий крок дасть парламенту запас часу для ефективного доопрацювання президентських законопроектів та захистить представників громадських організацій. Наступне. В останні тижні проросійське лобі в ЄС відновило розмови щодо будівництва "Північного потоку", і не тільки розмови, але і дії, що несе загрозу енергетичній, економічній та військовій безпеці нашої держави. Зважаючи на це, фракція партії "Блок Петра Порошенка" переконана не лише у необхідності прийняття парламентом рішення стосовно "Північного потоку", але і у завершенні реформи дипломатичної служби. Для цього необхідно остаточно ухвалити відповідні законопроекти, які забезпечать вітчизняний дипломатичний корпус сучасними механізмами для ефективного захисту інтересів України на міжнародній арені. Варто пам'ятати, що на розгляд очікує не менш важливий президентський законопроект про національну безпеку. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" послідовно і неухильно підтримує всі ініціативи щодо зміцнення обороноздатності України та інтеграції нашої держави до безпекового простору західного світу. І насамкінець. Місяць тому Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 7466, що посилює захист прав інтелектуальної власності. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" розраховує вже на цьому пленарному тижні розглянути цей законопроект у другому читанні, щоб нові механізми захисту запрацювали в Україні якомога швидше. Очевидно, що без надійної охорони і дотримання авторських прав наша держава не зможе повноцінно інтегруватись в цивілізований світ. Дякую за увагу. Дякуємо, пане Артуре. Від групи "Воля народу" запрошується до слова народний депутат Лабазюк. Запрошуємо вас, шановний колего. Шановний пане Голово, колеги, дорогий український народе! Очікуване весняне тепло співпало з точкою кипіння в питанні електронного декларування. Те, що вже звично для народних депутатів, міністрів, сотень, тисяч державних чиновників стало непід'ємним тягарем для антикорупціонерів. Кінця світу не трапилося, більша частина з них пройшла декларування, але для частини все ж таки стало це проблемою. Громадський сектор не сприймає такого підходу, і це потягнуло за собою репутаційні втрати для держави. Депутатська група "Воля народу" за включення узгодженого законопроекту до порядку денного і розгляду його в першому читанні 8209-1. Разом з тим, колеги, ми маємо закрити дане питання і більше не повертатися до цієї історії, не повторювати тих самих помилок. Тому менше політики, більше діла. Потрібно прийняти якісний документ і поставити крапки по цьому питанню. Не менш важливим на сьогоднішньому порядку денному є питання законопроекту 7403-2, який потрібно розглянути і підтримати невідкладно. В чому суть? Повторюся для тих, хто не до кінця розібрався, наскільки для аграрного сектору це важливе питання. 7403-2 повністю повертає відшкодування ПДВ при експорті масляничних культур. Цей законопроект був розглянутий і розроблений профільним комітетом, підтриманий асоціаціями, громадськістю, аграрним сектором, і він є якраз тою соціальною справедливістю для аграрного сектору. Аграрії ситі по горло обіцянками. Замість того, аби готуватися до посівної, вони вимушені сьогодні виходити на страйки, мітингувати, показувати свою позицію, відвойовувати своє право. Колеги, якщо ми не зрушимо цей віз сьогодні з місця і не приймемо законопроект 7403-2, в результаті найпотужніші переробники отримають понадприбутки, а тисячі аграріїв втратять по різних підрахунках не менше 16-18 мільярдів і їм прийдеться знову думати, як виживати. І на останок. Не хочеться згущувати фарби, але сьогодні рейдерство – це ракова пухлина для українського бізнесу. Вдумайтесь, лише за минулий рік експерти громадської організації "Бізнес-Варта" підрахували і показали, що більше 500 рейдерських захоплень різних підприємств відбулося в Україні. Близько 50 підприємств, потужно працюють професійні бандитські угрупування, які які загрозливими масштабами в агропромисловому комплексі проводять рейдерські захоплення, не нехтують ні технікою, ні активами, ні людськими життями. Це не лише може паралізувати нашу аграрну галузь, а й добряче підірвати авторитет на зовнішніх ринках і інвестиційну привабливість України. Проблема в тому, що на законодавчому рівні є велика низка прогалин, які дають можливість… Над їх усуненням працюємо спільно із бізнесом та громадським сектором. Хочу нагадати, що в сесійній залі вже є законопроект 8121 щодо протидії рейдерства в аграрній сфері. Тим не менше на цьому не будемо зупинятися. На минулому тижні на Хмельниччині була проведена зустріч на базі обласної державної адміністрації за участю державних установ, силових структур, громадськості, агросектору. І ми спільно відпрацьовували план… Дякуємо, шановний колего. Дякуємо за ваш виступ. І я запрошую до слова від групи "Відродження" народного депутата Віктора Бондаря. Будь ласка, пане Вікторе. 10:29:16 БОНДАР В.В. Дякую, шановна головуюча, шановні друзі. Ви знаєте, я думаю, що вже вся країна спостерігає і розуміє, що останні роки в погоні за кредитами наша влада виконує будь-які вимоги кредиторів і по суті ми бачимо знищення в першу чергу української промисловості. А про що це говорить і що це має в підсумку? В підсумку це буде великою проблемою з точки зору трудової міграції, бо коли немає робочих місць, вся молодь, кваліфікований персонал виїжджає з країни. Це говорить про те, що немає економічного підґрунтя для збільшення зарплат, для збільшення пенсій, для того, щоб була інвестиційна привабливість країни і так далі. Тому наша фракція Партії "Відродження" вимагає переглянути цю політику, переглянути економічну політику і прийняти рішення на те, щоб розгорнути нову економічну політику по індустріалізації країни. Ви подивіться, що за останній рік відбулось з промисловістю. Постійна зміна фіскальної політика призвела до того, що десятки-сотні обшуків по всіх підприємствах, постійна боротьба з податковою щодо податкових накладних і так далі. В енергетиці тільки за останні 4 роки тарифи на газ зросли майже в 2,1 рази, тарифи на електроенергію – в 2,4 рази. Якщо порівняти з країнами Євросоюзу, то наші тарифи для промисловості в Україні сьогодні дорожчі, ніж в Германії, Бельгії, Литві, Румунії, США, Франції і так далі. Яка конкурентоздатність, коли є такі шалені тарифи по відношенню до української промисловості? Подивіться на обліку ставку Національного банку – 17 відсотків. Подивіться на запозичення кредитні, які сьогодні робить держава по облігаціях внутрішньої державної позики, – 18 Це говорить про те, що дешевих кредитів для промисловості існувати в країні при такій політиці Національного банку по суті не може. Тому наша фракція пропонує і зареєстрували законопроект, який обговорений з усіма промисловцями. Проведено багато конференцій, нарад з Українською спілкою промисловців і підприємців. І ми пропонуємо цей законопроект підтримати в залі, який пропонує програму економічного відродження промисловості України. Мова йде про преференції і захист українського вітчизняного виробництва. Мова йде про скасування податку на землю під виробництвом, під промисловими об'єктами. Мова йде про скасування мит і акцизів на ввезення нового обладнання для заводів і підприємств України. Мова йде про зниження податку на прибуток підприємств в частині навчання кваліфікованого персоналу. Мова йде про скасування ПДВ під час державних підприємств, для підприємств України. І це дасть преференцію 20 відсотків для наших вітчизняних виробництв. Тому ми звертаємось до уряду підтримати нашу пропозицію. Ми пропонуємо провести спільну нараду з урядом по цьому питанню і переглянути економічну політику України, запустити політику нової індустріалізації України, це робочі місця. Дякую. Дякую. Останній виступ в нашому блоці виступів від фракцій. Будь ласка, Юлія Тимошенко, лідер фракції "Батьківщина", запрошуємо до слова. Доброго дня, шановні колеги! Коли ви під'їжджали під Верховну Раду, я переконана, що ви бачили, що під Верховною Радою просто бурлить народ. Перше. Це об'єднані праві сили, які вийшли сьогодні достатньо багаточисельною акцією проти того, що в країні після двох революцій продовжує панувати кланова система управління і кланова система корупції. І ми в цьому праві сили підтримуємо. Так само сьогодні під Верховною Радою зібралися з усієї країни аграрії. Жодного слова не сказано сьогодні про те, що вони тижнями блокують дороги, що вони не мають можливості вести своє підприємництво і що черговими бюджетами і законами їх позбавили залишку права на роботу. Вони чекають законопроект 7403-2, але в парламенті навіть не піднімається це питання. Якщо парламент існує і хоч трохи орієнтується сьогодні на стан справ в суспільстві, ми зобов'язані запросити аграріїв на Погоджувальну раду, послухати, що вони хочуть. Вони обирали цей парламент і вони мають право від вас, від нас почути відповідь. Ми наполягаємо на тому, щоб законопроект 7403-2 був заслуханий і проголосований в цьому залі. І продовжується історія з автомобілістами, які знову зібралися біля Верховної Ради, не знайшовши виходу. яке зараз демонструється по всім каналам телебачення, як всі фракції в єдиному пориві хочуть скасувати електронне декларування для громадських активістів. Всі говорять про те, що треба скасовувати, Президент наполягає, Прем'єр наполягає, Голова Верховної Ради наполягає, лідери фракцій просто рвуть на собі вишиванки і кажуть скасувати. це обман. Обман, тому що сьогодні комітет, який мусив провести законопроекти про скасування електронного декларування для активістів, зібрався, кворум був, але не з'явився голова комітету. Я думаю, абсолютно "випадково" (в лапках). Саме тому ми просимо зараз парламент взяти за основу законопроект 6271-д, який пройшов комітет, який включений до порядку денного. Приєднатися до нього всім лідерам фракцій, які хочуть скасувати це, доповнити абзацом про декриміналізацію тих як би то порушень, які були зроблені, і негайно, прямо зараз, зняти електронне декларування і декриміналізувати, зняти кримінальну відповідальність

який лідери фракцій декларують з трибун і в тому числі Голова Верховної Ради, а це реальна справа. Тому ми просимо зробити перерву, подивитися на цю ситуацію і прийняти її. Дякую за увагу. Дякую. Отже, виступи від фракцій завершені. Хочу ще раз повідомити, що я дав доручення комітету невідкладно зібратися. Зараз я оформлю письмове доручення, щоб не було будь-яких різночитань з цього приводу. Нагадаю ще одну річ, ми можемо включити в порядок денний сесії без комітету, але на розгляд має бути комітет. І тому зараз після першого питання, яке є в порядку денному, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, я буду пропонувати залу включити в порядок денний сесії законопроекти 8120, 8121, 8209, 8209-1. І ще раз наголошую, невідкладно доручаю комітету зібратися для прийняття рішення по тих законопроектах. Я переконаний, у комітету є достатньо часу для того, щоб прийняти це рішення. Зараз ми переходимо до першого питання порядку денного. І після нього я буду пропонувати включити в порядок денний питання про скасування електронних декларацій. Колеги, для того, щоб ми працювали більш ефективно, я буду просити, щоб ми перший проект закону розглянули за скороченою процедурою і, я сподіваюся, що всі мене підтримають, зважаючи на важливість питань, які стоять після цього. Окрім того, хочу вам повідомити, колеги, що протягом дня я буду пропонувати на голосування питання про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави". Це є технічна правка, яка закралася під час прийняття закону. Це рішення не потребує обговорень. І у мене є прохання до всіх фракцій, щоб ви змогли з ним ознайомитись, воно було роздано в попередній четвер усім фракціям. Щоб не було несподіванкою, я ще раз вас прошу, реєстраційний номер 5442, ознайомтесь з цим уточненням до закону, щоб, коли ми його поставили на голосування, всі знали і розуміли за що ми голосуємо. 5442, я прошу всі фракції провести консультації, щоб не було несподіванкою. Зараз я пропоную, ми переходимо до проекту Закону про внесення змін до статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб" щодо членів сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника (№5366-д). І я звертаюсь до залу з проханням підтримати розгляд цього законопроекту за скороченою процедурою. Підтримаємо, колеги? Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-162 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Тетерука Андрія Анатолійовича. Будь ласка, пане Андрій. Шановний пане Голово! Шановні колеги народні депутати! Шановний український народе! Ми бачимо, що в сесійному залі зазвичай бувають різні думки стосовно тих або інших питань. Але очевидним є консолідація нашої сесійної зали навколо питань національної безпеки або посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Так само і сьогодні, я переконаний, ми проголосуємо за відновлення справедливості, прийнявши законопроект 5366-д, в якому… Законопроектом ми виправляємо абсолютну несправедливість, коли в пункті 6 статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також деяких інших осіб" нам необхідно виключити слова "крім курсантів та слухачів військових навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ та державної пожежної охорони", відновивши тим самим справедливість в питанні виплати пенсій членам сім'ї, в даному випадку курсантам і слухачам військових навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і Державної пожежної охорони в разі втрати ними годувальника. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради не заперечує проти прийняття вказаного законопроекту, оскільки він забезпечує рівне право на отримання пенсій в разі втрати годувальника. Я прошу підтримати прийняття законопроекту за основу та в цілому як закон. Дуже дякую всім за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я запрошую до співдоповіді секретаря Комітету з питань національної безпеки і оборони Вінника Івана Юлійовича. Будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги! Ну, дійсно, технічний проект. Вносяться зміни в статтю 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Дійсно, в чинній редакції я не… мені невідомо, з яких причин є виключення категорій курсантів-слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, Державної пожежної охорони. Мова йде, що що соціальний захист надається в разі втрати годувальника. Чому ці категорії не попали, мені незрозуміло. Тому, дійсно, з колегами ми на комітеті підготували відповідний проект. Пропонуємо голосувати за основу та в цілому, встановити принципи соціальної справедливості до всіх категорій громадян чи родин, які втратили годувальника. Дякую за підтримку. Працюємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис : два – за, два – проти.

"Блоку Петра Порошенка", Руслан Князевич. Будь ласка. 10:42:47 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Доброго ранку, шановні колеги, шановний пане Голово. Фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати, безумовно, цей законопроект. Ми послідовно підтримували цю ідею, і ті автори законопроекту від фракції "Народного фронту", які його зініціювали, вони, в тому числі, погоджували цю ідею з фракцією. Тому фракція не має жодних заперечень, щоб ми за основу його прийняли. А далі будемо до другого читання готувати активно своє своє бачення, тому що в нас є ціла низка пропозицій, які будемо просити врахувати під час процедури другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Народного фронту" Ігор Лапін, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Я звертаю увагу залу на те, що потрібно все-таки змобілізуватися і припинити оце от, знаєте, хаотичний рух по залу. Справа в тому, що ми всі дуже переживаємо за те, що в нас є незахищені категорії людей, яких потрібно підтримувати і які втратили годувальників, в тому числі і внаслідок різних подій, які відбуваються в нашій державі, в тому числі і внаслідок війни. Тому, шановні колеги, "Народний фронт" голосує "за". Фракція "Блок Петра Порошенка" тільки що теж підтвердила, що будуть голосувати "за". Я закликаю всі остальні фракції теж долучитися до голосування і підтримати даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракція "Самопоміч" Семенуха Роман Сергійович.

Фракція об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект. І з метою економії часу хочу зазначити тільки одне: це дійсно є технічне пропущення в попередніх поправках, коли розглядалося питання соціального захисту наших військовослужбовців, і це питання мало шанс бути вже давно врегульоване. Але останнім часом відбулося декілька змін до цього законодавства, і тому автори були змушені доопрацювати даний законопроект. В такому вигляді, як він сьогодні внесений в зал з метою подальшої економії часу і в сесійному залі, і для того, щоб скоріше питання соціальної справедливості були вирішені, ми пропонуємо дійсно його підтримати як у першому читанні, так і в другому читанні, так і в цілому. Тому прохання всіх також підтримати даний

Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, про що цей законопроект? Давайте ми уважно послухаємо. Пропонується виправити дійсно абсолютну нерівність і дискримінацію, коли діти, які є курсантами або слухачами військових закладів МВС, у разі втрати годувальника, який був цивільною особою, отримують пенсії по втраті такого годувальника, наприклад, батька. А якщо їх батько або годувальник був військовим, то вони не мають права на жодне пенсійне забезпечення за втратою годувальника. Зрозуміло, що це абсолютно несправедлива, неправильна ситуація, яка склалася в нашому законодавстві і зрозуміло, що її треба виправляти. Але у мене просто питання і до профільного комітету, і до коаліції, і до нас всіх: чому такі ситуації виникають, чому у нас немає системного бачення внесення змін по відношенню принаймні до військових, до їх дітей, до ветеранів, до тих, хто буде отримувати потім пенсії за втрату таких годувальників? Чому ми робимо точкові зміни? Ми вимушені виправляти весь час свої помилки, пропускати якісь речі. Одним законом ми вносимо, не читаючи, по скороченій процедурі зміни, іншим законом ми потім виправляємо ці зміни. Ну, на жаль, ця ситуація, вона не є одинокою, ми таке дуже часто бачимо і саме в регулюванні і в статусі військовослужбовців, ветеранів, їх дітей та атошників. Ну, це є абсолютно неприпустимо в цих важливих для національної безпеки, для національної оброни і взагалі для підвищення якогось патріотизму законопроектах. Тому фракція "Батьківщина" системно на полягає на тому, щоб у нас було єдине бачення по всіх соціальних пільгах для військовослужбовців, для ветеранів, для їх дітей і щоб це системне бачення, воно мало якесь вираження в єдиній законодавчій базі або в єдиному законі, якщо це можливо, отак от швидко приймати законопроекти, а потім виправляти помилки і виправляти дискримінаційні положення. Ну, а щодо цього законопроекту, ми прийняли рішення, яке ми рідко ухвалюємо, підтримати за основу і в цілому, тому що це надзвичайно важлива річ, треба виправляти помилки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз спочатку... Добре. Від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко з місця, а потім – Сергій Мельничук. Шановний головуючий, шановні колеги, на наш погляд, це не просто технічний проект, тому що він стосується життя конкретних дітей, конкретних молодих людей, конкретних сімей. На жаль, цей законопроект – приклад, коли Верховна Рада розглядає закони без всебічного розгляду, а по скороченій процедурі, і тоді закрадаються такі помилки, які призводять до несправедливості по відношенню до цілої категорії людей. "Опозиційний блок" буде підтримувати і за основу, і в цілому цей законопроект, тому що він забезпечує рівне право на отримання пенсій в разі втрати

хоча би раз на місяць переживають бомбардування або обстріли. Натомість Міністерство соціальної політики продовжує цинічно ігнорувати права дітей, які постраждали від військових дій. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз, колеги, буде заключний виступ. Через 2 хвилини відбудеться голосування. Тому я прошу усіх народних депутатів запросити в зал. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. І прошу Секретаріат

Даний законопроект, дійсно, потрібно голосувати в цілому, але ми вкотре забуваємо про добровольців. Ми нещодавно святкували свято добровольця, але багато добровольців загинули. Це "Правий сектор", це "Карпатська Січ", і багато-багато, ОУН, Ці люди не служили ні в Збройних Силах, і не служили в інших підрозділах, військових формуваннях. Але загиблі, їх дуже… скажімо, є конкретна кількість. Про них теж не потрібно забувати, давайте об'єднаємося і не забудемо про цю категорію громадян також. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, я дуже прошу, я бачу, багатьох нема в залі або не є на робочих місцях. Я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця, приготуватися до голосування. Колеги, будь ласка. І голів фракцій прошу запросити депутатів в зал. Зараз представник комітету Вінник Іван, одна хвилина, і приймаємо рішення. Будь ласка, заходіть в зал. Колеги, як представник комітету, хотів би відреагувати на коментар, який ми почули від фракції "Батьківщина" з приводу необхідності взагалі впорядкування всіх соціальних пільг, які сьогодні існують в секторі безпеки та оборони, правоохоронних органів по відношенню до військовослужбовців, правоохоронців та членів їх родин. Мені здається, вже на часі нам розробити і впровадити своєрідний кодекс соціального захисту українського ветерана, військовослужбовця та членів їх родини, де об'єднати, проаналізувати все, що є в цьому напрямку, і зафіксувати один раз і назавжди, щоб це було однозначно зрозуміло. Це, з одного боку, введе юридичну визначеність в ці процеси, з іншого боку, однозначно, підвищить як престиж служби як в армії, так і в правоохоронних органах, забезпечить гарантії захисту членам їх родин. Це важливо на фронті, це важливо під час виконання правоохоронних функцій. Це підсилює повагу до держави, до громадянина і захищає його майбутнє і членів їх родини. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. Прошу зайняти робочі місця, приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо членів сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника (№ 5366-д). Першою я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти закон за основу і в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

За-282 Закон прийнятий. Вітаю розробників. І, колеги, зараз, я попереджав, дуже коротке внесення правок (колеги, будьте на місцях) усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України про внесення змін до Кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави. Технічна помилка під час прийняття законопроекту, яку ми зараз маємо змогу за 30 секунд виправити. Я прошу Андрія Кожем'якіна коротко пояснити. І прошу всіх приготуватись до голосування. Не виходіть із залу! Степан Барна, поверніться. Доброго дня, шановні колеги. Верховною Радою 27 лютого цього року був прийнятий Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави (№ 5442). Під час підготовки на підпис тексту зазначеного закону виявлено, що окремі його положення не в повній мірі узгоджуються з положеннями нового Закону України "Про Конституційний Суд України". Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України виявлені у поданому на підпис тексті закону редакційні неточності або явні неузгодженості на розгляд Верховної Ради України виноситься пропозиція щодо усунення таких неточностей чи неузгодженостей.

Абзаци 6 та 7 викласти у такій редакції. Доповнити пунктом 23 такого змісту: "23-й: посадові особи органів Служби безпеки України (статті 203 зі значком 1, 204 зі значком 4)". У пункті 14 слова и цифри "частинами першою, другою і третьою статті 185 зі значком 3" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою, і третьою, і п'ятою статті 185 зі значком 3". Все. Дякую. Прошу підтримати і проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до прийняття рішення. Наголошую ще раз, це технічні уточнення, я сподіваюсь, весь зал їх підтримає. Отже, я ставлю на голосування пропозиції внесені мною про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави". Прошу голосувати прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

включення до порядку денного сесії та прийняття рішення блок законопроектів на одну тематику, тому що одним голосуванням. Це є проект закону 8120, проект закону 8121 – автор Герасимов, проект закону 8209 і 8209-1, де авторами є більшість голів фракцій включення в порядок денний для прийняття рішення сьогодні. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування, прошу зайняти робочі місця. Прошу приготуватись і зайняти робочі місця. Отже, я ставлю на голосування включення в порядок денний для прийняття рішення 8120, 8121, 8209 і 8209-1. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. 208, очевидно, не всі зорієнтувалися. Колеги, це є блок законопроектів, наголошую, де авторами є Голова Верховної Ради, і голова фракції "Блоку Петра Порошенка", і голова фракції "Народний фронт", і голова фракції "Самопоміч", і голова фракції "Батьківщини", і представник групи "Відродження", колеги. Просто не зорієнтувались. Займіть місця. Не виходьте з залу. Займіть, будь ласка, місця. Не всі зорієнтувались, очевидно. Я прошу зараз приготуватись до голосування. Я говорю, хто автори є законів. Отже, колеги, я впевнений, просто не зорієнтувались. Я прошу усіх приготуватись до голосування і зайняти робочі місця. І я ще раз ставлю на голосування пропозицію включення в порядок денний сесії для прийняття рішення сьогодні проектів законів 8120, 8121, де є автором Артур Герасимов, 8209, 8209-1, де авторами є Парубій, Бурбак, Березюк, Тимошенко, Писаренко. Прошу, колеги, підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, кожен голос має значення. Я прошу усіх бути на робочих місцях. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Прощу проголосувати. Голосуємо.

"Блок Петра Порошенка" – 64, "Народний фронт" – 64, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 19, Радикальна партія – 1, "Батьківщина" – 19, "Воля народу" – 2, "Відродження" – 10. Колеги, давайте обміняємося думками по хвилині. По хвилині. Всі фракції по хвилині. Будь ласка, Артур Герасимов, одна хвилина.

наразі ми бачимо включення в порядок денний законів 8120, 8120-1, які внесені представниками нашої фракції, і ми будемо їх підтримувати. Що стосується інших законопроектів, то я тільки що отримав консультацію від членів регламентного комітету, від нашої фракції, що голосування пакетом і багато людей не зрозуміло, яким чином можна включати одразу чотири законопроекти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Максим Бурбак. Шановні колеги, я закликаю весь зал проголосувати за включення в порядок денний ті законопроекти, які вчора були підписані Головою Верховної Ради, "Народним фронтом", "Батьківщиною", "Самопоміччю" і віце-спікерами, тому що це питання турбує всіх, збурило все суспільство. Давайте виправляти свої помилки, які ми зробили, по-друге, давайте не перетягати ковдру здобутку політичних дивідендів один з одного і закликаю наших колег з фракції "БПП" також підтримати законопроект, який був підписаний їх колегами з коаліції. Фракція "Народний фронт" підтримує включення в порядок денний розгляд комітетом, а також буде голосувати за всі законопроекти, які пропонують зняття декларування з громадських діячів, також іноземців, які працюють в наглядових радах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Опозиційного блоку" Долженков. Так? Будь ласка, одна хвилина. Шановні українські громадяни, зараз ви є свідками політичної гри, яка відбувається в залі пленарного засідання, коли голови деяких фракцій, які входять до коаліції, нібито закликають голосувати, але самі при цьому голосують у півсили, тобто не голосують. Позиція фракції "Опозиційного блоку" полягає в тому, що ми не підтримуємо зазначені законодавчі ініціативи, оскільки ми вважаємо, що це є порушенням принципу рівності, і ті люди, які здійснюють контроль за антикорупціонерами, повинні також подавати електронні декларації. І ще хотілося б додати. Андрій Володимирович, ви обіцяли не порушувати Регламент. Це вже повторне голосування, це є свідченням порушення Регламенту. Будь ласка, дотримуйтесь норми закону. Нагадаю вам, що ставити на голосування включення в порядок денний сесії не обмежує Регламентом жодної кількості разів. Покажіть мені норму,

Як бачимо, слова одні, а дії зовсім інші. Громадські організації, які слідкують за корупціонерами від влади, є реальною загрозою олігархату. Реальною загрозою. Тому в цьому залі викликають величезний опір, ненависть і помсту. Ці законопроекти треба внести в порядок денний і проголосувати, це честь української держави. Тому що ми переслідуємо людей, які, не маючи доступу до державного бюджету, контролюють тих, хто, маючи доступ до державного бюджету, розкрадає його не в інтересах людей, а в інтересах власних кишень. Ці законопроекти сьогодні мають бути проголосовані. Від Радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. З трибуни, будь ласка. Шановний колега Березюк! У нас з вами різне уявлення про честь. Тому що наша фракція вважає, що честь української держави – це зробити все, щоб українці не їхали по закордонах. Що честь української держави – щоб українці отримували достойні зарплати і пенсії. Честь української держави і обов'язок – щоб українці лікувалися в рідній країні, дітей своїх на ноги ставили, бачили майбутнє в рідній країні. От, яке завдання, обов'язок і честь української держави. Те, що пропонуєте ви, – це політика подвійних стандартів, це політика прикривання грантожерів, це політика зовнішнього управління і втрати суверенітету і суб'єктності української держави. В Америці найжорсткіше законодавство, коли одні із наших депутатів найняли в Америці лобістів, тут же ті лобісти подали звіт, що їм по 60 тисяч доларів у місяць платять за лобіювання. Чому в Україні не повинна бути така звітність? Чому українці не мають права знати, хто замовляє музику

І знову вони не зорієнтувались. Скільки можна не орієнтуватися, пане Герасимов, я до вас звертаюсь. Ви не зорієнтувались, коли голосували за поправку, якою вводили електронне декларування, ви не зорієнтувались, коли Президенту радили підписувати закон, замість того, щоб накласти вето. Ви не зорієнтувались, коли брехали послам, міжнародним фондам, розказували, як ви будете виправляти цю поправку. І знову ви не зорієнтувались? Ми знали, що ви знову не зорієнтуєтесь. Бо це ваша політика, бо ви прикриваєте чиновників, які повинні здавати декларації, а вимагаєте ці декларації від тих, хто перевіряють крадіїв і злодіїв у цій державі. Саме тому ваша фракція знову не зорієнтувалась.

Шановні колеги, ви знаєте, коли 22 березня ми всі в цій залі намагалися прийняти ці законопроекти, ті, хто зараз більш за все волає, просто прогуляли засідання парламенту. І коли певні фракції, менше двох депутатів з десяти голосували за ці законопроекти тоді, коли це було потрібно, то не треба зараз з хворої голови на здорову перекидати. Це перше. І друге. Давайте не робити подвійні стандарти, у нас є Регламент Верховної Ради, і я дуже багато разів пам'ятаю, коли саме з цієї фракції нам вказували на те, що ми маємо робити все згідно з Регламентом. І подивіться уважно по Регламенту, як включаються на засіданнях Верховної Ради законопроекти в порядок денний. Дякую. Віктор Бондар, будь ласка, одна хвилина. 11:07:29 БОНДАР В.В. Шановні колеги, безумовно, ви бачите по голосуваннях, наша фракція підтримала цей законопроект, голосує, бо розуміє, що градус у суспільстві треба знижувати, і не можна переводити політику України замість того, щоб розглядати економічні питання, в тижневі обговорення боротьби з антикорупціонерами. Хоча, безумовно, в усьому цивілізованому світі, особливо в потужних країнах, які думають про свою безпеку національну, діяльність "грантоєдів" була би під особливим контролем. На нашу думку, можна було би запровадити норму, наприклад, що якщо рівень придбання майна чи доходів людини більше, ніж мільйон на рік, можна було би ввести декларування, щоби він пояснював, звідки надходять ці кошти, на що вони надходять і для чого він проводить свою діяльність всередині країні. Але розуміючи, який градус у суспільстві, ми сьогодні підтримуємо цей законопроект, проголосуємо в першому читанні і даємо можливість розв'язати цю проблему, щоби зняти напруження в суспільстві. Тому, дорогі, давайте думати про національну безпеку на майбутнє і все одно приймати рішення сьогодні… Сьогодні знімаємо напруження, а в майбутньому треба думати і ставити під контроль надходження шалених фінансових коштів на діяльність людей, які в Україні формують інформаційний простір і формують думку людей по відношенню до майбутнього України, бо це може бути дійсно зовнішній вплив. Але сьогодні ми голосуємо, щоб зняти напруження, хоча це не наша проблема, а проблема, яку влада сама створила і сама сьогодні не знає, як розв'язати. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, прошу заходити в зал. Зараз репліка. Після цієї репліки буде голосування, через одну хвилину відбудеться голосування. Я прошу всіх народних депутатів запросити в зал і приготуватися до голосування. Через хвилину буде повторне голосування Я прошу всіх зайти в зал. Будь ласка, репліка Олег Березюк, одна хвилина. Честь – це тоді, коли люди, обрані народом, служать людям, а не тим, хто їм платить гроші в кишені з олігархічних доходів. Честь – це тоді, коли голосувати за законопроекти, які приносять гроші в бюджет, щоб потім платити мінімальні заробітні плати і пенсії, а не ці законопроекти, які дозволяють олігархам вивозити руду, глину, газ, нафту і гроші залишати в офшорах, оце безчестя. Тому я закликаю всіх тут бути людьми, які є чесними перед людьми. Дякую. Колеги, я звертаюся до всіх народних депутатів, які є в залі, відставити тут політичні емоції і політичні протистояння. Коли ми говоримо про ці законопроекти, а я нагадую, це 4 законопроекти, поміж них і Артура Герасимова, і законопроект, підписаний кількома головами фракцій, маємо на меті скасування е-декларування для громадських діячів, для багатьох тих громадських структур і в активістів, які, можливо, навіть не знали про свій обов'язок і які сьогодні можуть опинитися перед кримінальною відповідальністю. Ми також маємо на меті звільнити і декриміналізувати тих іноземців, які приїхали допомагати в Україну українській державі в час реформ. І наголошую, на ефірах, в публічних заявах усі заявлять про підтримку тих законопроектів. Я дуже вас прошу зараз змобілізуватися і підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Я дуже хотів би, щоб публічні заяви не розбігалися з реальною дією, інакше це не політика, інакше це візантійщина, а не європейська політика, а ми декларуємо про наш європейський напрям розвитку. Тому я прошу всіх набратися відповідальності, я хочу сказати питання для скасування е-декларування іноземців – це позиція уряду і Прем'єр-міністра, скасування е-декларування – це позиція Президента України, який чітко в п'ятницю її заявив, що він за скасування е-декларування і за скасування тих правок. Це є позиція і "Народного фронту" , і "Батьківщини", і "Самопомочі", нас сумарно 280 депутатів в тих фракціях. Давайте, колеги, змобілізуємося і проголосуємо. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Я прошу усіх відповідально проголосувати. Вже є голова комітету, готові розглянути на комітеті ці закони. Треба, щоб ми їх включили в порядок денний сесії. Отже, кожен голос. І я ставлю пропозицію про включення до порядку денного сесії сьогоднішнього дня та прийняття рішення закону 8120, закону 8121, 8209-1, де авторами є представники п'яти фракцій, і заступники Голови Верховної Ради, і Голова Верховної Ради. Я прошу, колеги, зараз уважно усіх проголосувати. Прошу зайняти робочі місця. Прошу підтримати і проголосувати включення до порядку денного сесії для прийняття рішення сьогодні. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати. Голосуємо. Я закликаю усіх своїх колег підтримати і проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, ви маєте на увазі, знову обмінятись думками всім? Давайте ще по хвилині обміняємося думками, ще обміняємося думками. Будь ласка, Артур Герасимов, одна хвилина. Будь ласка, пане Артуре. що більше ніж 8 місяців тому Президент України подав до Верховної Ради законопроект, який стосується скасування електронного декларування. Можливо, комусь не подобається, тому що вони прогулюють засідання Верховної Ради. Але хочу одразу сказати, що законопроекти Президента України вже включені в порядок денний і сьогодні стоять для голосування одразу після цього. Тому позиція фракції "Блоку Петра Порошенка" є постійною й послідовною. Ми підтримуємо скасування електронного декларування в редакції законопроектів Президента України, які єдині отримали висновки Венеційської комісії, і до яких ми можемо перейти прямо зараз. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Максим Бурбак, одна хвилина. Шановні колеги, закликаю понизити градус напруги у сесійній залі, всім розібратися з тими законопроектами, які були зареєстровані до того, які були вчора підписані спікером Верховної Ради, фракцією "Народний фронт", фракцією "Самопоміч", "Батьківщина", віце-спікерами. І ми пропонуємо нашим колегам також доєднатися до цих законопроектів, щоб це рішення щодо виправлення прикрої помилки, яку зробили вісім місяців тому, було спільним. Тому ще раз я закликаю всіх проголосувати за включення в порядок денний законопроект, який було підписано вчора і поданий на розгляд Верховної Ради. Потім будемо дискутувати, чий законопроект найкращий. А врешті, зробимо те, для чого ми тут сьогодні зібралися звільнимо громадських діячів, які борються з корупцією, від декларування, а також іноземців, які працюють в наглядових радах в наших держпідприємців. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ігор Шурма, одна хвилина. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги! Шановні народні депутати! Парламент є, в першу чергу, для того, щоб зразу реагувати на ті больові точки, які сьогодні є в суспільстві. Скажіть, будь ласка, термінове розгляд цих законопроектів на вимогу інших держав – це є, що, найболючіша точка для України? Ви давно ходили у нас по лікарнях? Ви бачили, скільки там ліків є? Люди вмирають. Де гроші з держбюджету? 10 мільярдів з-за кордону грошей нема. Ми вимагаємо як першочергове питання припинити зачистку територій і знищити наших людей. Внесіть в зал постанову про звіт роботи т.в.о.міністра Супрун, визнання її роботи незадовільною. Нехай ваша коаліція, яка сьогодні перетворилася в тераріум і поглинає, пожирає один одного, візьме на себе відповідальність за неї і за те, що робиться в медицині. Не робіть комедії, по 10 разів ставите питання про тих, хто займається корупцією, чи платять їм законно гроші, чи ні. Дякую вам. Нагадаю, що на голосуванні стояло 3 рази. І, колеги, скажу вам: і міжнародний аспект теж має велике значення. І я нагадаю, 100 років тому, коли Україна горіла в війні і ми не мали підтримки наших партнерів, ми потерпіли поразку. І сьогодні, коли ми знову проти російського агресора стоїмо один на один, нам потрібна підтримка цивілізованого світу. І сьогодні теж міжнародний аспект цього закону має своє важливе значення. І я прошу зараз Олег Ляшко, 1 хвилина. Я дам Ярослав. 1 хвилина Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся зараз до українців. Шановні українці, чи хочете ви Президента, яким керуватимуть з іноземних посольств? Чи хочете ви владу, яка буде ходити як бомж по всьому світу, побиратися, набирати кредитів, які потім неможливо буде вернуть? Чи хочете ви, щоб Україною керували люди, яким байдужі інтереси України, які навчають своїх дітей по закордонах, які там лікуються, які офшори там тримають і їхні інтереси там, а Україна для них – територія для заробляння і для зведення рахунків. Я думаю, що ніхто з вас

Я хочу зауважити своєму колезі із "Народного фронту", це не прикра помилка була, коли ми ввели е-декларування для громадських організацій, а це була позиція українського парламенту. І якщо сьогодні хтось собі ставить запитання, чи потрібно відміняти е-декларацію, чи ні, я вам хочу сказати, підіть в село і депутатів сільських і селищних рад спитайте: зробити це чи ні. Так от, багато депутатів підходить зараз в сектор депутатської групи "Воля народу" і говорять: "Ну, підтримайте відміну, що вам це стоїть". Ми підтримаємо відміну. Давайте зробимо закон в пакеті: е-декларування для громадських організацій і для депутатів сільських і селищних рад. "Воля народу" дасть 100 відсотків Дякую. Колеги, я дам, дам всім, тільки послухайте мене уважно. Ідея про те, щоб ми поставили окремо 8120 і 8209 включення, щоб ми поставили окремо, і, можливо, це дасть нам голоси. Подумайте над цією ідеєю, можливо, вона нам дасть голоси. Будь ласка, Олег Березюк. Так само дружно, як за електронні декларації для тих, хто бореться з олігархічною корупцією, ви голосували за 10 хвилин до прийняття бюджету за пограбунок аграріїв на 10-15 мільярдів? Ви тоді не думали, як ви в село підете? Не думали. Бо ви думали про мільярд гривень, який зайшов у Верховну Раду. Шановні колеги, це реванш олігархату, це помста олігархату тим, хто показав їхнє справжнє нутро. І друге. Треба визначитися, ми хочемо жити в західній цивілізації, де є прозорість, підзвітність, де є розуміння, хто як заробляє гроші, а не краде з бюджету, чи ми хочемо бути частиною деспотії, яка завжди нищила і буде нищити людей, красти з бюджету, робити їх бідними. Іван Крулько, а потім – Віктор. І це буде останній виступ, заключний. Тому я прошу усіх заходити в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, пане Іван. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ви знаєте, от, я пригадую, час Майдану, коли ці громадські активісти, які викривали корупцію Януковича, сьогодні викривають корупцію нинішньої влади – Порошенка, всієї його свити – викривають, чесно це роблять. Тоді з ними боровся Янукович. Тепер борються ті, які на їхній спині зайшли до влади після Майдану. Ось, що зараз відбувається. І цинізм полягає в тому, коли говорять з усіх екранів, що ми виступаємо за скасування електронного декларування, а потім голова фракції БПП, який тут же каже, я за це виступаю, не голосує за включення до порядку денного цих законопроектів. Артур Герасимов, це вже, знаєте, це вже виходить за будь-які межі! Так тоді не говоріть про це! От Радикальна партія голосує проти, так голосує проти. І ви голосуйте проти, якщо ви проти. Не дуріть народ. Не дуріть міжнародних наших партнерів. І не дуріть самих себе. І останнє, що я вам хочу сказати, шановні колеги. Не включають у порядок денний – і Бог з ним. Є включений в порядок денний законопроект 6271 авторства Юлії Тимошенко... …і народних депутатів з різних фракцій. Будь ласка, голосуємо цей законопроект з одною поправкою в "Перехідні положення": ввести декриміналізацію, якщо не подали електронну декларацію вчасно. Крапка. І в нас готовий законопроект, який точ в точ відповідає 8209 і 8209-1. 8209-1. Не треба тут нічого включати додатково. Якщо не проходить це, переходимо до порядку денного, який у нас записаний і вирішуємо цю проблему. Бо спочатку створили, а зараз роблять вигляд, що героїчно з цим борються. Дякую. Я хочу повідомити. Я дам репліку. Я хочу повідомити, що в нас наступні стоять законопроекти 6271 і 6674. Після обговорення… Я дам, дам. Після обговорення, я поставлю окремо 8120, 8209. Якщо вони не пройдуть, ми перейдемо, планово, до наступного питання порядку денного. Будь ласка, Віктор Бондар, а потім репліка – Артур Герасимов. Шановні друзі! Я хочу бачити Україну багатою і заможною. Я хочу бачити професійних міністрів. Я хочу бачити професійний уряд, який чітко розуміє, що він робить, куди рухає країну. І хочу бачити, що в Україні є в першу чергу економічна власна політика. Я не хочу бачити країну, яка ходить як жебрак по світу і просить грошей у іноземних кредиторів. Я не хочу, щоб нам кредитори нав'язували вимоги, що ми маємо робити. Але ми самі свідомо і завдяки діям сьогоднішньої влади постійно попадаємо на гачки, і постійно нам нав'язують, що і коли ми маємо зробити. Нема нічого страшного в тому, якщо ми приймемо зараз цей законопроект. Це зніме напруження і це нарешті дасть можливість вийти з цієї кризи. Про що ми говоримо, ми тижні втрачаємо на обговорення дурниць замість того, щоб розглянути діяльність уряду, що вони корисного зробили за чотири підсумки реформ і так далі. Тому ми вимагаємо, давайте закінчувати це словоблуддя. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, зараз репліка Артур Герасимов, одна хвилина. Після того голосуємо. І я прошу всіх зайти в зал, і приготуватися до голосування. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Ви знаєте, і в парламенті, да і де завгодно, треба не тільки говорити, а інколи слухати. А інколи навіть не просто слухати, а чути що говориться. Тому ще раз хочу підкреслити, Президент України не вчора, не вночі, а вісім місяців тому вніс законопроект про скасування електронного декларування до парламенту, і фракція "Блоку Петра Порошенка" буде їх підтримувати. Також хочу нагадати шановним колегам, що також представниками саме "Блоку Петра Порошенка" були внесені законопроекти 8120 і 8120-1 про відтермінування, і ми також будемо їх підтримувати. давайте, колеги, згуртуємося відносно того, що вже внесено, що отримало міжнародні висновки і що має всі шанси сьогодні пройти в залі. Дякую. Отже, колеги, зараз я ставлю окремо 8120, 8209, якщо не буде прийняте жодне рішення, ми перейдемо до наступного питання, це закон 6271 і 6674. Отже, зараз прошу приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування включення в порядок денний сесії для прийняття рішення сьогодні проекти закону 8120 і 8120-1. Прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо.

За-225 Ще раз ставлю включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 8120 і 8120-1. Прошу голосувати, прошу підтримати. Це відтермінування, це законопроекти Герасимова і Лещенка. Прошу голосувати.

Тепер я ставлю на голосування включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 8209, 8209-1. це законопроект, підписаний представниками п'яти фракцій, який передбачає, власне, скасування. Наголошую і ще раз кажу, він передбачає єдиний, який передбачає скасування і декриміналізацію, колеги. І це голосування, на мою думку, буде принциповим і визначальним. І я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення: 8209 і 8209-1, за авторством моїм як Голови Верховної Ради і представників п'яти фракцій. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

І ми переходимо до наступного питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб, 6271 і 6674. Це закон з того ж блоку, з тої ж тематики про скасування електронного декларування. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Не встигли. Давайте ще раз, колеги, поставлю за розгляд 6271 і 6674 за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Немає голосів. по повній процедурі. І я запрошу до доповіді першого доповідача, народного депутата України Крулька Івана Івановича. Будь ласка.

Доповідати від авторського колективу буде Юлія Володимирівна Тимошенко. 11:30:30 ТИМОШЕНКО Ю.В. Шановні колеги! Я розпочати хочу з природи цього явища. Тому що, коли кожний лідер фракції виступав з трибуни, то для людей було практично незрозумілим, хто правий, хто неправий, за що борються, можлива відміна електронного декларування для всіх. Багато людей, які зараз дивляться трансляцію,

що, коли корупція в Україні досягла вже таких меж, що неможливо зайти в кабінети до дипломатів іноземних, до іноземних лідерів, щоб тебе не запитали, а коли припиниться в Україні корупція на найвищому рівні, коли було зрозуміло, що ні Президент, ні уряд, ні силові структури не борються проти корупції, а є ті, хто її очолює, співучасниками, тоді, крім опозиційних політичних сил в країні, включилися громадські діячі, лідери громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю, їх колективи, а також друзі України, які допомагають громадянському суспільству України боротися проти системної корупції, яку сповідує сьогодні в Україні влада. І насправді, громадським діячам, тим, хто сьогодні системно бореться проти корупції, почалась вдаватися ця боротьба, тому що і Україна, і весь світ почали з вуст нашої молоді, а саме молодь у нас сьогодні займається цією антикорупційною діяльністю, стала великою загрозою для Президента і для його корумпованого оточення. І насправді було прийнято рішення цю молодь "взяти за горло", ліквідувати їх право і можливості як громадянського суспільства боротися проти корупції Президента і його оточення, а також інших вищих посадових осіб держави. є великий досвід у попередніх президентів, таких, як Янукович, нищити громадянське суспільство. Порошенко перейняв зараз всі стратегії і тактики, і саме за дорученням діючого Президента його фракція, його "кишенькова більшість" у Верховній Раді, почала, практично війну проти нашої молоді, яка бореться з корупцією. І тоді вони майже одностайно, ця більшість, прийняли закон, який через електронне декларування запроваджує систему політичних репресій проти громадських діячів, які борються з корупцією. Тобто насправді це не була система ведення прозорої звітності, а це був пакет, як "взяти за горло" нашу молодь, наших активістів. І їм це прекрасно вдалося, тому що 1 квітня такі декларації мусили бути подані, але ця так звана система електронного декларування для громадських активістів, які борються з корупцією, втягнула ще і активних людей за межами України, які стали членами наглядових рад цих громадських організацій, щоб допомогти молоді і захистити молодь. Це відомі всьому світові міжнародні діячі, які стали поряд з нашим антикорупційним громадянським суспільством. І проти них також заподіяна ця система так званого як би то прозорого електронного декларування. зараз в цій Верховній Раді, в суспільстві стоїть питання: чи звільнять від політичних репресій голосуванням в цьому залі громадських активістів, які борються проти корупції, яка заполонила всю країну і яка знищує сьогодні життя українців, або не відмінять ці політичні репресії, от про що іде мова. І саме тому в залі сьогодні виглядає все ганебнішим чином. Тому що керівництво фракції "Блоку Петра Порошенка" публічно на ефірах, публічно з цієї трибуни заявило, що вони за скасування такої форми політичних репресій проти антикорупційних активістів як фейкове електронне декларування. Вони заявили, що вони будуть голосувати. А що відбувається зараз в залі? Коли ставляться ці закони на включення до порядку денного або ставляться ці закони для того, щоб реально скасувати електронне декларування як інструмент репресій проти громадських активістів, то "Блок Петра Порошенка" дає трохи більше половини фракції. Це означає, що з трибуни вони говорять, що вони за скасування декларування громадських активістів, а голоси дають рівно стільки, щоб це в залі не пройшло. Оце називається велика маніпуляція і великий обман, який сьогодні вдягається на голову українському суспільству, а в тому числі всім друзям України за її межами. Це ганебно, принизливо, це відвертий обман, який сьогодні бачать всі. І саме тому невключені до порядку денного ті законопроекти, які би скасовували електронне декларування громадських активістів як механізм репресій проти них і скасовували би кримінальну відповідальність громадських активістів за те, що вони щось не так зробили. Тому що, якщо ці закони сьогодні не будуть проголосовані, почнуться масові репресії проти нашої молоді, найкращої молоді в нашій країні, яка займає активну життєву позицію, яка підтримана демократичним світом і яка реально може вплинути на зменшення корупції в нашій державі. І тому що не включили ті законопроекти, які, до речі, подані Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, вони також підписані практично всіма лідерами фракцій, які підтримують скасування такого електронного декларування проти громадських активістів. Це не включено до порядку денного, і це означає, що нам зараз треба знайти вихід. Вихід ми пропонуємо. Є законопроект 6271-д, який також підтриманий більшістю депутатів в залі, підтриманий лідерами фракцій демократичних, він також підтриманий Венеціанською комісією, на відміну від законопроектів Президента. Тут, в цьому законопроекті, скасовується електронне декларування проти активістів громадських, які борються проти корупції, власне кажучи, тут не вистачає одного важливого елемента – це скасування кримінальної відповідальності цих активістів, що дає право з ними розправитися. І тому ми пропонуємо до законопроекту 6271-д включити додатково пункт, який я зараз хочу зачитати для стенограми, і проголосувати це в цілому. Пункт: "Встановити, що звільняються від адміністративної та та кримінальної відповідальності за невиконання вимог Закону "Про запобігання корупції" щодо подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: перше – представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експерти відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісії, утворених відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1 підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". І два. Фізичні особи, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм-проектів, технічної або іншої в тому числі безповоротньої допомоги у сфері запобігання протидії корупції як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим засобом, передбаченим відповідною програмою-проектом, систематично протягом року виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторинг…" "моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування реалізації такої політики, якщо фінансування, оплата таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротньої допомоги у сфері запобігання протидії корупції, є керівниками або входять до складу вищого органу управління інших органів управління громадських об'єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють…" Дайте можливість завершити. 30 секунд. ТИМОШЕНКО Ю.В. "…пов'язаною з запобіганням протидії корупції, імплементацію стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики та/або беруть участь, залучаються Дякую за увагу. Шановна пані Тимошенко, я прошу вас повернутися на трибуну. Зараз згідно Регламент до вас є запитання. Шановні колеги, я прошу записатися на запитання до доповідача із цього законопроекту. Будь ласка, перше запитання, пан Немиря. 11:42:14 НЕМИРЯ Г.М. Шановна Юлія Володимирівна, не могли б ви нагадати, а як голосувалося, взагалі звідки виникла проблема, коли було внесено цю правку, як голосували ці фракції, присутні тут, тому… якщо я не помиляюся, ще з березня минулого року. Отже, хто створив цю проблему, яку зараз парламент намагається вирішити? В першу чергу є очевидним, що на чолі всієї абсолютно стратегії знищення громадянського суспільства, в тому числі молоді, яка бореться проти корупції, на чолі цієї всієї стратегії стоїть Петро Порошенко та його найближче корупційне оточення, а також та частина фракції "Блоку Петра Порошенка" і депутати, які йому підлеглі в цьому залі, які, по-перше, саботують зараз приведення в порядок цього питання, а по-друге, проголосували масово за те, щоб ввести таке репресивне декларування проти громадських активістів. Вони сказали, що це була помилка, устами керівника цієї фракції. Але насправді помилкою була і пенсійна реформа, помилкою було і підвищення тарифів і всі бюджети, які прийняті. Так якщо все це помилки, так може краще залишити посади і піти геть, щоб інші люди ці помилки виправили і більше таких помилок не робили. дякую. Дуже дякую. У мене одне питання стосовно того, що сталося 22 березня. Я, наприклад, був відсутній в цьому залі через те, що я був в офіційному відрядженні, підписаному Головою Верховної Ради по лінії Парламентської асамблеї Ради Європи. Від вас ми чули, що ви були в офіційному відрядженні в Єрусалимі. У мене тоді питання. Ми тоді могли, в принципі, уже вирішити це питання і сьогодні уже не дискутувати. Але тоді скажіть, будь ласка, а хто вам підписав офіційне відрядження, якщо Голова Верховної Ради в Єрусалим вам офіційно відрядження не підписував? Дякую. Запрошення мені підписав Єрусалимський Патріарх православної церкви, і я там була на його запрошення, з великою повагою до цієї людини. Володя, звернутися до вас. Ви знаєте, я вас пам'ятаю як людину, яка представляла громадянське суспільство, як людину, яка, ну, власне, намагалася триматися якихось моральних меж. Я хочу вам порадити на мій погляд, важливу деталь, поверніться до Володі того періоду і станьте справжнім Володею, таким, якого я пам'ятаю, розумієте. І не підпорядковуйтесь, і не підлаштовуйтеся під ті формати, які сьогодні нищать країну. Я хочу вас бачити таким, як я вас запам'ятала з 2005 року. я прошу всує не згадувати президію. Це перше. А друге, я все-таки прошу відповідати на запитання, а не переходити на особистості. Я прошу зараз передати право… Ні, я зараз даю… Колеги, я прошу вас, ми забираємо час на ваші запитання і відповіді шановної Юлії Володимирівни. Будь ласка, пан Євтушок, ваше запитання. 11:46:01 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Ну, напевно, скажу для всього українського народу, що ми зараз бачимо, яку цинічну фарисейську позицію займає і Президент України, який закликає голосувати, а фракція його імені абсолютно не додає, із 135 депутатів всього-на-всього дають 49 голосів. От вам відповідь на те, чи чи готові вони підтримувати. А не готові по одній простій причині: що саме ці молоді люди борються проти Президента і його оточення з тими корупційними діяннями, які вони роблять під час перебування при владі. А запитання, Юлія Володимирівна, в мене до вас таке. Пан Герасимов говорив про те, що є висновки Венеційської комісії. Скажіть, будь ласка,, які саме це висновки Венеційської комісії, і чи є за вашим авторством також висновок Венеційської комісії і який він? Дякую за відповідь. Абсолютно слушне запитання. Тому що два законопроекти, які вносив Президент, як би то декларуючи, що таким чином він хоче скасувати репресивне проти громадянського суспільства електронне декларування, насправді ще посилюють репресії І тому Венеціанська комісія не підтримала законопроектів, які вніс Президент. А навпаки, відкрито назвавши номер законопроекту 6271-д, підтримала законопроект, який внесений тією частиною депутатів і лідерів фракцій, фракцій, які за те, щоби зняти політичні репресії з громадських діячів. І тому, коли маніпулюють словами, що президентські законопроекти підтримані Венеціанською комісією, а, вірніше, пройшли Венеціанську комісію, то не говорячи, Венеціанська комісія проти виступила законопроектів Порошенка. Це є дуже суттєвим. І я прошу на це звернути увагу. І підтримати законопроект 6271-д з тією правкою, яку для стенограми зачитала. Дякуємо, шановна Юлія Володимирівна. Закінчився час для запитань до вас. Прошу вас повертатися на ваше робоче місце. Колеги, ми розглядаємо зараз в пакеті два законопроекти. І для презентації наступного законопроекту 6674 надається слово Представнику Представнику Президента України в Верховній Раді Ірині Степанівні Луценко. Я прошу, пані Ірино, вас до доповіді. Шановні колеги! Шановний пане Голово! До вашої уваги пропонується внесений Президентом України та визначений ним як невідкладний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги. Даний законопроект спрямований на удосконалення антикорупційного законодавства України та правового регулювання питань пов'язаних із забезпеченням відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань. Для реалізації зазначеної мети законопроектом пропонується скасувати необхідність подання декларування фізичними особами, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної та іншої допомоги у сфері запобігання і протидії корупції. Встановити обов'язок громадських об'єднань у визначених законом випадках, забезпечувати оприлюднення інформації про фінансування їх діяльності (умова: якщо річний дохід перевищує 300 Визначити умови, для яких до нерезидентів не застосовується вимога антикорупційного законодавства України щодо питань, пов'язаних із запобіганням конфлікту інтересів, обмеження вартості подарунків, інформування НАЗК про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента, а також про суттєві зміни в майновому стані. Також проектом закону пропонується встановити, що інформацією з обмеженим доступом декларації особи, яка є іноземцем і нерезидентом, будуть відомості про майно, активи, зобов'язання та правочини за межами України. А НАЗК забезпечуватиме можливість внесення іноземцями та особами без громадянства інформації до єдиного реєстру декларацій англійською мовою. з метою захисту охоронюваних законом прав, свобод та інтересів громадян, державних чи громадських інтересів, а також інтересів юридичних осіб законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за розголошення головою чи членами НАЗК, посадовою чи службовою особою його апарату інформації з обмеженим доступом. Враховуючи вище викладене, а також беручи до уваги те, що реалізація запропонованих положень сприятиме приведенню законодавства України у відповідність з міжнародними стандартами з питань діяльності неурядових організацій, прошу підтримати законодавчу ініціативу Президента України та прийняти законопроект № 6674 за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановна пані Ірина. Ми так розуміємо, ваша доповідь законопроекту завершена

Дякую за можливість задати запитання. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". У мене таке відчуття, що, звичайно, ми дуже сильно вже, змішались у нас коні, люди, корупція, громадські діячі. Я нагадаю, що боротьба з корупцією – це контроль статків тих осіб, які мають доступ до владних повноважень або до бюджетних коштів. Громадські діячі до цього не мають жодного відношення. Але у зв'язку з даним конкретним законопроектом я маю питання до доповідача. Скажіть, будь ласка, чим даний, конкретний законопроект, по-перше, був, точніше, закону, який був прийнятий в Російський Федерації про іноземних агентів? І друге питання. Поясніть мені, будь ласка, необхідність декларування, наприклад, громадськими діячами, тобто фізичними особами, ще і в НАЗК про збільшення їх майнового стану або про відкриття рахунків в іноземних установах. Якщо вони точно так же фізичні особи, як будь-хто інший мають такі ж права згідно Конституції. Дякую. Я відповідаю. Під час підготовки цього законопроекту і законопроекту 6675, вони пов'язані ці законопроекти, було враховано міжнародний досвід, який використовується Сполученими Сполученими Штатами Америки, Великобританією, вони трошки далеко від Росії, Іспанією, Італією і інші країни, де громадські організації і керівництво громадських організацій, які отримують технічну допомогу, міжнародну або допомогу держави і займаються відповідною діяльністю, в тому числі боротьбі з корупцією, використовується розширена до 15 сторінок звітність. Приводжу приклад. Штатах використовується форма 990ІRS для відображення доходів організацій, звільнених від сплати податку на прибуток, 12 сторінок детального фінансового звіту. У Великобританії використовується для звітності неприбуткових організацій відповідно номерна також декларація. Звітність. Фінансова звітність неприбуткових громадських організацій на 15 сторінках використовується в Італії, є обов'язковою умовою звітування. В Іспанії правила звітного обліку для некомерційних організацій були прийняті королівським указом № 776 в 1998 році. Також було враховано рекомендації щодо законодавчого статусу неурядових організацій, прийнятих Комітетом міністрів держав-членів Ради Європи, не Росії, 10 жовтня 2007 року, та фундаментальними принципами щодо статусу неурядових організацій в Європі, не в Росії, в Страсбурзі в 2002 році. В цих документах йдеться про те, що громадські організації, які отримують від держави будь-яку форму державної…

Дякую. Запитання базується взагалі на тому, чому ми повинні наш дорогоцінний час в парламенті витрачати на виправлення безглуздих навіть не помилок, а цілеспрямованих сценаріїв знищення демократії в Україні, коли ми зобов'язуємо антикорупціонерів,як фізичних осіб звітувати так само, як це роблять чиновники, тому що це є тотальний темник з боку Російської Федерації – Закон про іноземних агентів. І я хотів запитати у вас, пані доповідачка. Чому ви особисто рік тому 23 березня натисли кнопку "за" як голова фракції Президента за цей законопроект, за цю поправку, точніше, номер 12. І, користуючись нагодою, хочу перепросити перед спікером за те, що вчора я згадав його як такого, який голосував. Він не голосував. Пан Парубій не голосував за цю поправку, а от якраз ви голосували. Чому ви це зробили? Будь ласка, відповідь. Єдине я мала б уточнити, що пані Луценко не є головою фракції. (Шум у залі) Ні! Пані Луценко, будь ласка... не була головою фракції. 11:57:02 ЛУЦЕНКО І.С. Пане Лещенко, я не була жодного дня керівником фракції. Тому, будь ласка, уважніше вивчайте керівництво фракції, з якої ви не хочете вийти, залишаєтесь і поливаєте

Я тільки що пояснила представникам фракції "Самопоміч" Олені Сотник, чому ми хочемо зобов'язати громадські організації звітуватися: тому що це є міжнародна практика. Наступне, це не питання виявлення іноземних агентів, це питання прозорості перед українським народом. А технічна допомога, я вам нагадую, пане Лещенко, надається не конкретно нашим борцям з корупцією, дітям, які говорять,

куди громадські організації витрачають ці кошти, з яких країн надходить ця технічна допомога, на які цілі витрачається ця технічна допомога, працює з цією технічною допомогою, адже це гроші не конкретно для фізичних осіб, а для громадських організацій неприбуткових, які займаються цією відповідною діяльністю. Тому і запропоновано, оскільки … Дякуємо, шановна пані Ірино. Я хочу нагадати, що під час запитання прозвучала недостовірна інформація, що пані Ірина була головою фракції, була відповідь, що вона не була. Час на запитання вичерпався. Шановні колеги, дякуємо. Ми… Час на запитання вичерпався.

Ми і так закон не встигнемо розглянути. Я пропоную 12-12:30 перерва і продовжити розгляд після перерви. Отже, колеги, 12 година, я на 30 хвилин оголошую перерву. О 12:30 ми продовжимо розгляд закону, будуть виступи від фракцій і груп, а потім від депутатів. І ви після перерви... О 12:30, я прошу голову комітету бути о 12:30 в залі. Закриваємо. О 12:30 – продовження нашої роботи. Я Шановні колеги, ми продовжуємо засідання. Ми розглядаємо законопроекти 6271 і 6674. Вимагає

Доброго дня. Доброго дня, українці. Ви знаєте, сьогодні парламент розглядає питання, яке насправді не повинен був розглядати взагалі. Це закон про помсту антикорупціонерам. Ми витрачаємо дорогоцінний час на те, щоб просто прибрати цю ганебну норму, яка повністю списана з російського, путінського, закону про іноземних агентів. І ви бачите, скільки зусиль коштує цю норму прибрати. І все одно її корумповані еліти не хочуть прибирати. Ось це голосування, яке було рік тому. І ви тут побачите всі прізвища нині правлячих еліт, які цей закон ухвалили з однією метою: взяти на гачок тих, хто викриває нинішніх корупціонерів, тих, хто краде гроші з бюджету. І вони хочуть, щоб ці люди були тепер під слідством, тому що вони звикли використовувати державну владу як особисту годівницю. І саме тому такі пристрасті в залі, і саме тому такі випади на мою адресу, тому що я не мовчу і намагаюся кожним своїм кроком і своїм словом зробити так, щоб зберегти державні гроші і зробити їх доступними для всіх громадян, а не кількох сімей, які використовують владу як годівницю. Дякую за увагу. Шановні колеги, ми продовжуємо розглядати законопроекти. І зараз згідно Регламенту слово для співдоповіді відразу по двом законопроектам: і 6271, і 6674 – надається першому заступнику голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Юрію Савчуку. Пане Юрію, будь ласка, для доповіді по двом законопроектам. Прошу вас. Повна процедура, у вас є 10 хвилин.

Доброго дня, шановні колеги! Вашій увазі пропонуються законопроекти, які були… які виносяться на розгляд Верховної Ради. Комітет розглянув проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" (реєстраційний номер 8120), поданий народним депутатом України Лещенком Сергієм Анатолійовичем, та альтернативний до нього – внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" (реєстраційний номер 8120-1), поданий народним депутатом України Герасимовим Артуром Володимировичем, та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому. Законопроект покликає відтермінувати передбачений Розділом ІІ Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" подання електронних декларацій співробітниками антикорупційних органів, а саме: законопроектом № 8120 пропонується відтермінувати на рік подання е-декларацій для співробітників антикорупційних організацій; законопроектом № 8120-1 пропонується відтермінувати до 1 липня 2018 року подання е-декларацій для співробітників антикорупційних органів. Водночас вважаю за необхідне зазначити, що альтернативний законопроект (реєстраційний номер 8120-1), поданий народним депутатом України Герасимовим,

Шановні колеги, комітетом розглянутий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб (реєстраційний номер 6271), поданий народними депутатами України Тимошенко, Соболєвим, Чумаком та іншими народними депутатами України, та президентський проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародний технічної допомоги (реєстраційний номер 6674). За результатами розгляду комітет комітет ухвалив рішення, що законопроекти відповідають вимогам антикорупційного законодавства і рекомендує Верховній Раді України прийняти їх за основу. Проектом Закону реєстраційний номер 6271 пропонується не поширювати дію Закону України "Про запобігання корупції" на громадян активістів, осіб, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідальною програмою (проектом). Проектом Закону реєстраційний номер 6674 вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Законів України "Про громадські об'єднання" та "Про запобігання корупції" з метою запровадження прозорої звітності громадських організацій щодо доходів та видатків підвищення відкритості їх діяльності. Проекти законів (реєстраційний номер 6271 та 6674) містять положення, що регулюють однакове… одне коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних й тих же самих відносин. Тому розглядаються одночасно. Водночас пропонується за результатами розгляду цих законопроектів в першому читанні прийняти один з них за основу та доручити Комітету з питань запобігання і протидії корупції доопрацювати прийняті законопроекти з врахуванням відповідних норм і положень другого законопроекту, зауважень і пропозицій суб'єктів прав законодавчої ініціативи та внести його до розгляду Верховної Ради України у другому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишайтеся, будь ласка, на трибуні. Шановні колеги, я прошу записатися на запитання до нашого доповідача, який представляє профільний комітет питань запобігання і протидії корупції і є зараз фактично керівником цього комітету. Я прошу записатись на запитання по двом законопроектам 6271, 6674. Дякую. Будь ласка, Сергій Соболєв. Прошу, пане Сергію, передають вам слово. Шановний доповідач, скажіть, будь ласка, ви ж проаналізували на комітеті два законопроекти, висновки Венеційської комісії, які чітко зафіксували, що законопроект за авторством цілого ряду народних депутатів на чолі з Тимошенко відповідає тим вимогам, які, власне, і ставляться до цього законопроекту. Президентський законопроект вважається таким, який не відповідає вимогам тим, які ставляться Венеційською комісією. Як так могло статися, що ви підтримуєте той законопроект, який не підтримує Венеційська комісія? Чи ви не прислуховуєтесь і ви вважаєте, що наші зобов'язання, які взяла Україна при вступі в Раду Європи, в Парламентську асамблею Ради Європи, не є обов'язковими для виконання? Ви розумієте, що Венеційська комісія це фактично орган, який є совістю Ради Європи, і її рекомендації враховують всі країни. Чи для вашого комітету це не є обов'язкова рекомендація? Дякую. Дякую за запитання. На нашому комітеті були розглянуті всі законопроекти. Головна мета і завдання комітету – це розглянути і провести експертизу на корупціогенність цих законопроектів в першу чергу. Була пропозиція направити в зал на розгляд всі законопроекти, які були висунуті по цьому питанню. Тому комітет проголосував "за" і подав ці законопроекти в зал. А тут вже на розгляд залу, нехай зал вирішує, який законопроект є таким, який треба прийняти за основу і в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступне запитання від шановної колежанки пані Юринець. Прошу. Прошу передати слово Ользі Бєльковій. для членів наглядових рад державних компаній. Чи є внесено цю поправку вже на сьогодні в одну із версій законопроектів? Чи вона обговорювалася у вас на комітеті? І яке ставлення депутатів до цього питання саме у вашому комітеті? Дякую.

Тому я не готовий відповісти саме на ваше питання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступне запитання, Максим Бурбак, прошу. Шановний доповідачу! Скажіть, будь ласка, даним законопроектом президентським передбачається скасування декларування для громадських діячів та іноземців, які зараз працюють в наглядових радах державних підприємств. Скажіть, будь ласка, рішення комітету, підтримати за основу, які питання є проблемні, які треба доопрацювати між першим і другим читанням? Дякую. Ю.П. По-перше, нам треба чітко розуміти, які з організацій попадають під це декларування і безпосередньо будуть здавати звіт або не здавати. Так само тут в цих законопроектах йдеться про технічні засоби, які будуть отримувати організації. І ми на сьогоднішній день маємо багато ситуацій, коли документація, яка набута

Дякую, шановний колего. На цьому вичерпався наш час для запитань. Прошу вас повертатися на ваше робоче місце. Шановні колеги, зараз в рамках обговорення двох законопроектів я прошу записатися на виступ від депутатських фракцій. Потім у нас ще буде можливість подискутувати від народних депутатів України. Зараз від депутатських груп і фракцій.

Будь ласка, народний депутат Купрієнко. Передає нашому колезі Олегу Ляшку, лідеру своєї фракції. Просимо. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда за прозорість, а не вибірковість. Для нас немає жодних проблем заповнювати електронні декларації, ми голосували за запровадження електронного декларування, ми голосували за створення антикорупційних органів, і ми хочемо реальної боротьби з корупцією. Не профанації і імітації, якою займається нинішня влада, а реальної боротьби з корупцією. І тому для нас немає жодних проблем заповнювати електронні декларації. У мене питання, чому ті, хто претендує на щоб нав'язувати Україні порядок денний, не повинен декларувати свої доходи. Ви пропонуєте законопроектом звільнити від декларування доходів іноземців, які є членами наглядових рад державних органах. "Нафтогаз", який оперує десятками мільярдів доларів, члени наглядової ради іноземці, хіба українці не мають права знати, хто в наглядовій раді, хто приймає рішення, завдяки кому ми платимо такі космічні тарифи? І будь-яку іншу компанію візьміть. Тобто, якщо ви претендуєте бути членами наглядових рад, якщо ви претендуєте на прийняття рішень, які впливають на життя українців, тут має бути прозорість. Щоб ваші рішення потім не виходили десь в офшорах. Бо, коли моя шановна колега Юлія Тимошенко питає, коли закінчиться корупція в Україні, я думаю, шановна Юлія Володимирівна, вам відомо, коли закінчиться корупція, як і кожному українцю. Коли всі гроші, які виведені в офшори, ті, хто повиводив, вернуть назад в Україну. От вам перший початок для того… перший крок перший крок на шляху закінчення корупції. Коли закінчиться корупція в Україні? Тоді, коли українці матимуть достойну зарплату, тому що немає жодної країни у світі бідної, яка подолала корупцію. Тому що бідність – це поживний ґрунт для корупції. І тому ми боремося за підвищення зарплат українців, за те, щоб люди не виїжджали за кордони, за те, щоб вони не побирались. Коли закінчиться корупція? Коли ми разом з вами проголосуємо в парламенті і змінимо виборчий закон. Щоб на мажоритарці не роздавали по 500 гривень і не купували голоси. Корупція закінчиться тоді, коли державні підприємства не будуть "дійними коровами" для політичних сил, які там ставлять керівниками своїх людей, щоб потім фінансувати їм вибори. Корупція закінчиться тоді, коли парламент прийме Закон про імпічмент Президента і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, для того щоб мати реальні інструменти парламентського контролю. І щоб людина, яка обіймає президентську посаду, була підзвітна і її можна було притягнути до відповідальності. Корупція закінчиться тоді, коли Україна перестане торгувати дешевою робочою силою і сировиною, а зароблятиме достойні гроші, торгуючи продукцією і забезпечуючи роботою українців в рідній країні. От вам запорука звільнення України від корупції! Ну, і, нарешті… ГОЛОВУЮЧИЙ. Нарешті, відновлення справедливості. Реальна боротьба з корупцією – це переобрання всіх суддів і прокурорів, а не та імітація судової реформи, яку здійснює влада. І останнє. Вся країна потрясена скандалом з антикорупційним прокурором Холодницьким. Я пропоную парламенту проголосувати, викликати до парламенту антикорупційного прокурора, директора НАБУ, Генерального прокурора і розглянути цей скандал корупційний, який сьогодні дискредитує боротьбу з корупцією Будь ласка, наступний виступ – Максим Бурбак. Пані Тетяна Чорновол. Пані Тетяно запрошуємо вас до слова, "Народний фронт". Насправді дуже велика ганьба, що ми вже багато днів і сьогодні, зокрема, так багато розглядаємо це питання. Справа в тому, що 1 квітня за законом так звані антикорупціонери повинні були подати декларації електронні, інакше це кримінальна відповідальність. І так сталося, що багато так званих антикорупційних організацій декларації не подали, розраховуючи на те, що ми сьогодні це все проголосуємо і зробимо амністію злочинцям, декриміналізацію, як це називається офіційно. Тобто ситуація дуже ганебна для нашої України. У нас були громадські організації-антикорупціонери в країні до 1 квітня, а зараз стали злочинці, які вимагають амністії. Чому так сталося? Чому так треба було зганьбити країну на весь світ? На жаль, прикладів, фактів з цього приводу багато. Це вкрадені датські гроші на е-декларування, це вкрадені американські гроші на реформування прокуратури певними громадськими так званими антикорупційними організаціями, це робота адвокатами Януковича, багато років блокування, конфіскація корупційних коштів Януковича в Державний бюджет України. Згадайте, скільки так званих антикорупційних організацій за цим стояло. І багато-багато чого, на жаль, іншого, про що потрібно насправді публічно говорити. Але тут мушу зауважити: ці організації зробили багато хорошого. Я їм дякую за те, що, наприклад, зараз всі депутати подають е-декларації. Це правильний шлях, це шлях прозорості. Будь-яка основа боротьби з корупцією – це прозорість. Тому дякую цим організаціям, що ми, депутати, подаємо е-декларування. Але я вважаю, що так само ці організації повинні дякувати мені за ці поправки, якими я зобов'язала їх подавати ці декларації, тому що ці декларації антикорупціонерів – це їхня зброя, це їхній авторитет, бо тільки цим вони можуть засвідчити свою прозорість і чесність, а це є єдина зброя антикорупціонерів. Розумієте, все не так просто в нашій державі. Е-декларування так званих "антикорупціонерів" – це еволюційний шлях розвитку анти корупціонерів. Що ж ми голосуємо зараз? Зараз ми голосуємо акт самогубства антикорупційних організацій. Після того, як ми проголосуємо амністію злочинцям, цим злочинцям амністованим жодна чесна людина не повинна подавати руку. Це все, це – хрест на все життя. Але що нам робити? Якщо самогубці так вимагають – проголосувати їхнє самогубство, коли вони задіяли такі ресурси. Вони кажуть, що вони не впливають на державу – бачите, вони парламент вже… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд завершити. ЧОРНОВОЛ Т.М. Але ви розумієте, ми проголосуємо за їхнє самогубство – це теж варіант. Обов'язково народиться щось нове, народиться новий справжній антикорупційний рух, який піде еволюційним шляхом. Але, на жаль, це час. Цей труп самогуб… який покінчив життя самогубством, буде ще довго "воняти" в Україні. Тому депутатам наразі приймати рішення, що робити, є два шляхи – шлях еволюції, шлях самогубства. На жаль, ми поставлені в такі умови, що ми повинні приймати... Дякуємо, пані Тетяна. Будь ласка, від "Волі народу" народний депутат Івахів запрошується. Шахову передає слово. Будь ласка, пан Шахов. Шановні колеги, шановна пані головуюча, сьогодні минуло 4 місяці з того моменту як було вбито, справді, людину, яка боролася з корупцією голова БПП в Луганській області в місті Сєвєродонецьку наш колега, депутат Самарський. Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу вшанувати пам'ять вбитого активіста пана Самарського хвилиною мовчання. Прошу сідати і ми всі очікуємо від правоохоронних органів розкриття цього резонансного злочину і інших резонансних вбивств. Будь ласка, ваш виступ продовжуйте. Шановні колеги, ми говоримо про корупцію, яку долаємо вже 26 років. Корупція – це реально вбивство, коли жінку везуть по ковбанях, по тих дорогах, з яких крадуть чиновники, везуть зробити Кесаріво і дитина, і жінка вмирає. Реально корупція – це вбивство, коли у людини серцевий напад і скора... і швидка не може його довезти до лікарні, людина вмирає. Корупція – це вбивство, коли людям вимикають під час зими газ олігархи, коли виключають воду, це життєва необхідність, коли виключають електроенергію. Деолігархізація в нашій державі не відбулася і досі ми говоримо тут і в середині цієї зали є ті корупціонери, які покривають тих олігархів. В кожній кухні люди говорять, щоб ця люстра відірвалася і тоді буде народна люстрація. В кожній кухні люди бажають, щоб ця Верховна Рада розпалася, і негайно, і хочуть кожного смерті в кожній кухні в Україні! Шановні колеги, треба закінчувати з цим. Ми говорили сьогодні про е-декларації, так декларація повинна кожна людина здавати в нашій державі, щоб була прозорість. І я підтримую Ярослава Москаленка. Я їду до свого краю, на Луганщину, люди жебракують, приходять до мене в приймальню і запитують: "Шахов, коли це закінчиться? Коли врешті-решт отямиться Верховна Рада?" Тому вважаю, що негайно треба звернути увагу на ту деолігархізацію, яка не відбулася в Україні. Ратиці геть від монополій державних! Ратиці геть від газу, ратиці геть електроенергії і ратиці геть від води, якою сьогодні не можемо напоїти людей! Сьогодні модернізація інфраструктури також не відбулася. До чого ми докотилися, шановні?! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний виступ – народний депутат Долженков. Будь ласка. Олександр Долженков, фракція "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, шановні колеги, про що зараз тут взагалі відбувається дискусія? Верховна Рада України вже свого робочого часу обговорює питання звільнення громадських активістів від декларування. Ми як орган законодавчої влади покликані захищати конституційні інтереси і права громадян України. Чи ми займаємося зараз? А чи турбує це питання пересічних громадян України? Мабуть, ні. В нас все добре з економікою? Я хочу нагадати, що за останні 4 роки в нас експорт впав в два рази, ВВП в нас впало зі 180 мільярдів доларів до 100 мільярдів доларів. В нас девальвація гривні 300 відсотків. А чи все в нас добре з тарифами на житлово-комунальні послуги? Чи ці проблеми турбують українських громадян? Ні. Чи прийняття цих законопроектів буде якось сприяти боротьбі з корупцією? Ні. Адже подання громадськими активістами електронного декларування – це ще збільшення прозорості їх перед суспільством. В чому взагалі проблема? Стаття 24 Конституції України говорить, що громадяни України є рівними в своїх конституційних правах та обов'язках, і вони всі рівні перед законом. То давайте не порушувати Конституцію і не робити одну категорію громадян, які виконують функції громадських активістів, рівнішими по відношенню до тих, хто, дійсно, повинен подавати цю декларацію, і займатися, дійсно, економікою, а не політизувати будь-яке питання тут. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Олену Сотник, об'єднання "Самопоміч". 12:58:40 СОТНИК О.С. Тут вже декілька разів прозвучало риторичне питання: в чому проблема? Я поясню, в чому проблема. Насправді, їх декілька. По-перше, вона в вибірковості. Ми говоримо виключно про декларування активістів в антикорупційній діяльності. Ні екологічній, ні економічній, ні правовій – виключно в антикорупційній діяльності. Чому? Відповідь дуже проста. Тому що "Схеми", "Наші гроші"," Bihus.info", "Слідство.інфо" і багато інших антикорупційних активістів і програм викривають єдині в цій країні, викривають, чим справді… насправді живуть можновладці: їх реальні статки, їх реальні активи, їх реальні доходи. Тільки вони, тому що ні правоохоронна система, ні слідство, ні суди не здатні цього робити. І саме тому вони стали предметом і ціллю цього законопроекту. Ніхто інший. Жодні інші чомусь громадські організації, в тому числі які приймають участь в політичному житті цієї держави, цей зал не цікавлять. Друге питання. Це питання тиску. Звичайно, ті, хто говорять правду, ті, хто заважає далі збагачуватися можновладцям… необхідно знайти спосіб, як заткнути їм рота. Цей спосіб не що інше, як декларування. І після цього вибіркове переслідування активістів, тих, які не будуть мовчати. А вони не будуть мовчати. І останнє. Це демократія. А точніше, псевдодемократія, яку зараз намагається будувати коаліція. Я нагадаю, що принципами будь-якого демократичного суспільства є свобода і можливість контролю з боку громадських організацій влади. Те, що ви робите зараз, ви фактично повністю повністю перекреслюєте можливість громадським організаціям це робити. Венеційська комісія не просто так робила висновок. Венеційська комісія саме слідкує за верховенством права і дотриманням принципів демократії в країні. що такий закон жорстко і повністю протирічить вимогам демократичного суспільства, це означає, що ви робите ні що інше, як спрямуєте до деспотії. Тому, будь ласка, я прошу зараз народних депутатів, на вагах стоять два абсолютно різних законопроекти: один законопроект від опозиційних сил, якій говорять про те, що цю ганьбу треба відмінити, і другий законопроект, законопроект від Президента, від влади, який говорить: ми просто електронне декларування назвемо по-іншому. Але це є ніщо інше, як продовження тиску на громадських активістів. Тому я закликаю не підтримувати президентський проект і виключно підтримувати проект опозиційних сил. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Сергія Соболєва, "Об'єднання "Батьківщина". Шановні колеги, сидить зараз Янукович у Ростові чи на Рубльовці під крилом у Путіна і думає: от як би я мав такий закон, щоб я з ними зробив у далекому 2013 році. Де б зараз були ті критики, які розказують, як треба тролити і знищувати громадських активістів? Де б ви всі були? Але, слава Богу, що помінявся народ, на жаль, не помінялась влада. І тому коли я читаю два законопроекти, законопроект за авторством Тимошенко і законопроект за авторством Порошенко, у мене волос дибом встає. Да невже Порошенко нічому не навчився, невже він далі думає, що він буде закривати рота громадським активістам, журналістам. Не вийде. Саме тому наша фракція подала законопроект, по якому чітко розмежовані дві функції, заради яких взагалі вводилась електронна декларація. Ти маєш відношення до бюджету держави, ти маєш відношення до управління державними інституціями – будь ласка, подай декларацію і прозвітуй, чому твої статки так різко змінюються. Якщо твоє завдання – це бути в опозиції, а журналісти порядні завжди повинні бути в опозиції, вони критикували і Тимошенко, коли вона була Прем'єр-міністром, але це не змінює нашу позицію по відношенню до журналістів. Вони повинні бути тими, хто дають інформацію першими. Бо якби не було журналістів, ми з вами б дізналися про продані Генеральним прокурором справи і закриті, які сьогодні нібито тепер не можуть бути розслідувані? Ми б дізналися про ті мільярдні крадіжки? А тепер хочете закрити їм рота? Не вийде. Будуть вони декларувати, не будуть вони декларувати… Будь-який журналіст, який має совість і який розуміє, що його ключове покликання – це давати об'єктивну інформацію, одразу реагувати на всі події, які відбуваються в країні, він буде це робити незалежно від того, будете ви їх залякувати чи ні. Цього не вдалося Януковичу, цього не вдасться і Порошенку. Саме тому той законопроект, який підготувала Тимошенко і фракція "Батьківщина" разом з фракціями "Самопомочі" і депутатами практично від всіх інших фракцій, дає відповідь на ключове питання: так кого переслідує НАЗК і НАБУ – корупціонерів-можновладців чи журналістів. Наша позиція: -корупціонерів-можновладців, а не журналістів. Тому підтримайте цей законопроект. Дякую. Дякую. Від "Блок Петра Порошенка" до слова запрошується Гончаренко. Будь ласка. Олексій Гончаренко, фракція "Блок Петра Порошенка", Одеська область. Шановні колеги, вся ця… все це обговорення, яке зараз відбувається, демонструє головну проблему нашої Верховної Ради, коли будь-яке питання обговорюється виключно в політичному сенсі. Все. Дивіться, ми хочемо вирішити проблему, щоб громадянські активісти не мали подавати декларації. Чудово. Для цього Президент України подав відповідні законопроекти 6674 і 6675. Чому за них не голосувати? Ми зараз чуємо заклики "давайте не голосувати за них, а тільки за ці" – чому? Вони вирішують цю проблему? Так, вирішують. Після прийняття цих законів громадянські активісти не мають подавати електронні декларації. Крапка. Ми вирішуємо питання. Більш того, це єдині законопроекти, які мають висновок Венеційської комісії, інші його не мають. Нам кажуть, в ньому є зауваження, в цьому висновку Венеційської комісії. Чудово. Ми приймаємо закони в першому читанні, і до другого читання всі ці зауваження можемо врахувати. То нащо збурювати суспільство тижнями розмов про начебто боротьбу з молоддю, яка намагається розслідувати владу і так далі, коли можна взяти зараз і просто проголосувати. І все, і поставити крапку. І рухатись далі до того, щоб вирішувати соціальні питання лікарів, вчителів, пенсіонерів, вирішувати питання української інфраструктури. Замість цього Верховна Рада тижнями обговорює, чи подати кільком сотням людей декларацію, чи ні? Та давайте вирішимо, що ні, поставимо крапку і підемо далі. Ні, ми бачимо політику, політику і ще раз політику, та ще і неправду. Бо в тих, хто голосував за введення цих електронних декларацій, є в тому числі і представники фракції "Батьківщина", яка так сьогодні обурюється цим і каже нам, що це є нищення, нищення, нищення. І їхні голоси там є в цьому, і по прізвищах можна побачити їх. Тому, шановні колеги, я закликаю всіх підтримати президентські законопроекти. Всі ті, хто їх не підтримують, це буде означати, що ці люди взагалі не хочуть вирішити цю проблему, а хочуть тільки політичних спекуляцій на ній. А так давайте проголосуємо президентські законопроекти по скороченій процедурі на друге читання, врахуємо зауваження Венеціанської комісії, і вирішимо це питання раз і назавжди. І займемось тим, чого дійсно від нас люди. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз виступи від народних депутатів. Дається 9 хвилин, колеги, щоб ми встигли все розглянути. Дев'ять хвилин для виступів від народних депутатів. У нас попереду напружений порядок денний і велика кількість законів, в тому числі які стосуються місцевого самоврядування і екології. Тому я прошу всіх лаконічно, ми втратили надто багато часу. Отже, дев'ять хвилин прошу провести запис.

не раз в цьому залі приходиться червоніти за себе і за того парня, знаєте, є таке прислів'я, той парень – це той, який ніколи не приходив вчасно на сесію, той парень, який не ходить по середам і в п'ятницю в зал, той парень, це який декларує на всіх ефірах бажання підтримати якусь добру справу, але потім не приходить в зал з різних причин, хтось вийшов в туалет, хтось поїхав на якийсь дуже важливий міжнародний захід, хтось ще придумав собі 25 причин і не проголосував. Я завжди закликав і закликаю до персональної відповідальності за прийняття того чи іншого важливого для держави рішення. У кожного з вас є своя позиція по цих законопроектах, так само, є вона в мене. Я буду голосувати і за президентський варіант, і не тільки за президентський. Нічого складного в цьому немає, попри всі контреверсійні точки зору, ми позбавимо декларування людей, які не виконують функцію держави. Разом з тим, мені здається дуже слушною пропозиція представників фракції "Воля народу", щоб позбавити електронного декларування і депутатів сільських рад. Через цю проблему в дуже багатьох селах, в дуже багатьох, і Черкащини, і Кіровоградщини, і Буковини сільські депутати не хочуть виконувати функції, які передбачені законом через те, що їм потрібно займатися тим же, до чого ми сьогодні хочемо, закликаємо чи, навпаки, представників моніторингових організацій. Це було б дуже слушно для багатьох людей. Тому звертаюсь до присутніх, давайте голосувати за обидва законопроекти, який набере більше той і стане чинною нормою закону, нічого з цим не буде. Якщо не бажаєте проголосувати по суті, давайте відтермінуємо прийняття рішення до 1 липня, який теж прийнятний варіант, але давайте припиняйте зсилатися на інших людей. Мені прикро постійно відповідати за себе і за того парня, який стабільно не голосує. Голосуємо "за".

89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги! Шановний український народ, я вже четвертий рік, як в стінах українського парламенту, і четвертий рік я чую про боротьбу з корупцією. І знаєте, від того, скільки ми про цю боротьбу говоримо, її менше не стає, а як на мене, з кожним роком вона все збільшується. І вона, що саме найгірше, ця боротьба з корупцією починає коштувати дуже дорого українському бюджету. Я хочу нагадати, що за останні три роки ми створили ряд, до речі, на вимогу, в тому числі так званих антикорупціонерів, ряд правоохоронних структур, які коштують сьогодні мільярди українському бюджету. Це НАБУ, яке коштує 800 мільйонів гривень. Це Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка коштує 400 мільйонів гривень. Це Державне бюро розслідувань, яке коштує 800 мільйонів гривень. Це Антикорупційний суд, який коштує 500 мільйонів Це інші правоохоронні агенції і так далі. Сумарно, я підрахував, українська держава сьогодні тратить на боротьбу з корупцією понад 4 мільярди гривень. Це багато чи мало? Ми тратимо на український спорт 2 мільярди, це в два рази менше, ніж на боротьбу з корупцією. Ми тратимо на лікування онкохворих дітей 100 мільйонів гривень, це в 40 разів менше, ніж на боротьбу з корупцією. Ми тратимо на підтримку молодіжного житлового будівництва 40 мільйонів гривень, це в тисячу разів і в сто разів менше, ніж ми тратимо на боротьбу з корупцією. Тому, шановні колеги, якщо говорити відверто й чесно і забирати популізм з цієї теми, якщо ми хочемо боротися з корупцією, давайте усувати державу від регулювання суспільних відносин. Хочемо побороти корупцію у медицині – давайте введемо страхову медицину. Хочемо побороти корупцію у пенсійному забезпеченні – давайте введемо накопичувальну пенсійну систему, про яку ми вже багато говоримо. Хочемо побороти корупцію в державному секторі давайте наберемось сміливості і внесемо в цей зал і знімемо мораторій на приватизацію державних підприємств і продамо державну власність. Хочемо побороти корупцію в земельній сфері – давайте в кінці кінців внесемо закон і запровадимо ринок землі. Оце є справжня корупція. А не та боротьба, псевдоборотьба, яка сьогодні ведеться певними політиками з метою здобуття собі певних політичних балів. Дякую. Дякую. Мустафа Найєм. Будь ласка. Я б хотів нагадати, що ми досі не маємо декларацій тих людей, які стоять за "Роттердам плюс". У нас немає декларації Рената Ахметова, який утримує тут дві фракції у парламенті. немає досі декларації Ігоря Коломойського, якому ми віддали 157 мільярдів грошей людей, і ніхто в цьому залі не питає в них декларацій. У нас немає декларації Дмитра Фірташа, який стоїть за газовидобувною сферою, досі ніхто не питає декларації Дмитра Фірташа. У нас досі невідомо, кому ми віддали Юзівку, і ні в кого немає декларації людей, яким ми віддали Юзівку. І головне у мене питання до тих людей, які сьогодні тут вимагають скасовувати ці поправки. Скажіть, будь ласка, у мене зараз буде питання по іменах: пан Артур Герасимов, пан Максим Бурбак – лідери фракцій БПП і "Народного фронту", пан Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Ірина Геращенко, Ірина Луценко, Генеральний прокурор Луценко – скажіть, будь ласка, а що сталось за рік? Рік тому ви виходили в ці кулуари і кричали, що це була битва за справедливість, і що були правильні поправки. Чому вони зараз вимагають їх скасувати? Їх вилікували? Можливо, щось з ними сталось? Ні! Це рабська психологія, це рабська влада, якій потрібен хтось з-за океану або з Заходу, хто їм буде говорити. І ніякої різниці між Януковичем і ними немає. Янукович чекав вказівок від Путіна, ці чекають від Байдена або від Хана. Я сподіваюсь, що нове покоління, яке прийде, візьме владу в цій країні, не буде озиратися ані на Схід, ані на Захід, ані на Північ, ані на Південь – ми будемо слухати своїх людей, своїх громадян і активістів і робити свою політику. Якщо немає мозгів у голові чути своїх журналістів і активістів, тоді треба слухати дійсно когось із Заходу. І це – приниження країни, приниження цього парламенту, цієї влади і всього того, що було зроблено за три роки. Дякую. від Мельничука Івана Івановича, а потім дам репліку. Після виступу Івана Мельничука я дам репліку Максиму Бурбаку. Будь ласка. І Ірині Геращенко репліку. По хвилині. Будь ласка, пане Іван. Включіть мікрофон, Іван Мельничук.

побороти корупцію вибірково не можливо, бо вибіркова боротьба з корупцією – це є корупція. Вибіркове електронне декларування не допоможе побороти корупцію, воно робить лише з нього кіно. Отож коли ми говоримо про громадські організації, можливо, в наших західних партнерів не розуміють, наскільки спотворена діяльність певних громадських організацій, які отримуючи певні кошти, працюють на замовлення, які є агентами зовнішнього впливу. Громадські організації, які працюють нібито безкорисливо, безкоштовно, але в цей час їздять активісти на машинах елітних чи здійснюють акції на замовлення. потрібно зрозуміти, що громадська організація така, як ПРООН, яка дала можливість через псевдотендерну комісію виграти систему електронного декларування сумнівній фірмі "Міранда", результатом чого став неякісний електронний продукт і гроші вкрадені уряду Данії через естонську фірму, через цих псевдоактивістів. Тому якщо ми хочемо говорити про боротьбу з корупцією, особливо ті, які зараз дуже заявляють, я хочу сказати те, що хтось з вас їздив на святу землю на запрошення патріарха, ви, певно, трохи помилилися адресом, сплутавши патріарха із біглим олігархом. Але ви праві в тому, що каятися потрібно, каятися за гріхи з Лазаренком, каятися за гріхи по газових угодах, за розвал армії і розпродаж зброї. Я ще звертаюся до всіх, ми повинні всі об'єднатися, щоб бороти корупцію – і суспільство, і влада, і правоохоронні органи, і в тому числі і громадські організації. Але при всіх обставинах порядна, чесна людина не повинна боятися заповнювати електронну декларацію. Електронну декларацію бояться заповнювати брехуни, популісти

Добре? Шановні колеги, безумовно, в сесійній залі в нас є депутати з дуже різною пам'яттю і дуже по-різному заглиблені в парламентську роботу. Є, наприклад, представники фракцій, які навіть не знають хто лідер цієї фракції. І це дуже символічно показує як вони працюють в цьому парламенті. Але є ті депутати, які можуть нагадати взагалі як відбувалося це голосування. І я хочу нагадати, що законопроект про е-декларування дуже важливий, дуже відповідальний мав одну жахливу норму, він стосувався українських військових. І першу помилку сесійна зала зробила, коли не виключила під час першого голосування саме цю норму, поставивши дійсно дітей,

антикорупціонери, не могли його місяцями заповнити. І, власне, тоді ми мали з вами виконати нашу помилку, нашу помилку, тому що цей закон був неідеальний, і врахувати момент неідеально працюючого сайту. От підніміть руки, хто з першого разу тоді, два роки тому, заповнив ту декларацію. І дати можливість… Кілька людей заповнили, я вас вітаю з цим. Але, але і дати можливість нашим військовим воювати, дійсно дітям, от вони – діти, в 19 років які взяли на себе відповідальність за захист країни, і не заповнювати в цей час декларацію. Виконуючи цю помилку, ми пішли на компроміс парламентський, враховуючи вимогу однієї з фракцій коаліції і депутата, який тут щиро виступив зі своєю позицією, проголосувавши за цю норму. 30 секунд додайте завершити. ГЕРАЩЕНКО І.В. В політиці дуже важливо вміти виправляти власні помилки і вміти вибачатися, а також працювати командою. На жаль, дехто цього так і не навчився за 3 роки, так само як не вивчив прізвище фракції, в якій вони працюють, лідера. І репліка – Максим Бурбак. Одна хвилина, будь ласка. 13:21:27 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, ми тут з вами почули яскравий виступ знавця рабської психології, який за 3 роки перетворився на раба депутатського мандату, який тут весь час паплюжив влади, сам сидить в коаліційній, провладній фракції, не може звідти вийти, і розказує, який він чесний і хоробрий. То можу сам сказати, що я особисто пишаюся, що я в команді "Народного фронту", яким є лідер Арсеній Яценюк, який в 2015-му, 2014-му, 2016-му роках робив все для того, щоб були створені нові антикорупційні органи, все, щоб подавали депутати е-декларації і звітували перед всім суспільством. А щодо Байденів і всіх інших, яких він тут згадав, то можу вам нагадати, що ви з Америки не вилазите, де паплюжите нашу країну і де зверталися до Євросоюзу не давати безвіз. Це не наступ на антикорупцонерів, це наступ на свободи всіх громадян України. Покайтеся, зараз Страсний тиждень, і перестаньте їсти один одного! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, зараз я поясню логіку. Зараз будуть заключні слова авторів і комітету. Потім обидва законопроекти я поставлю на голосування. Комітет дав висновок за основу. А потім… Увага! Я провів політичні консультації, і я відчуваю, що ми можемо прийняти рішення про відтермінування, тобто про законопроекти 8120 і 8120-1. І я, колеги, це поставлю на голосування після цього закону. Дехто говорить, що не до кінця розуміють, яка послідовність, тому я наперед повідомляю. Після голосування за цей закон я ще раз поставлю включення в порядок денний для прийняття рішення законопроекти 8120 і 8120-1, Герасимова і Лещенка, які не скасовують, а відтерміновують. І я думаю, хоча б на це ми зможемо вийти. Зрозуміло. Вивчіть цю позицію і підготуйтесь до цього голосування. Тепер заключне слово. Від авторського колективу Іван Крулько, Ірина Луценко, і комітет – Савчук Юрій. Три заключних слова, і потім ми переходимо до голосування. Будь ласка, пане Іван, заключне слово. 13:23:45 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ну от, шановні колеги, ми маємо на столі два законопроекти. Обидва законопроекти – і 6271, і президентський 6674 – проаналізувала Венеціанська комісія. Є висновок. Що написано у висновку Венеціанської комісії? 6271 вирішує цю проблему, вирішує її правильно, і за нього треба проголосувати. І є законопроект 6674 (президентський), який розкритикований Венеціанською комісією, де вказано, що цей законопроект і його прийняття ще більше погіршать можливості для контролю і репресій над громадськими активістами і громадськими організаціями, які борються в цій країні з корупцією. Давайте вибирати. Тут нам говорять прекрасні речі. А чого ми слухаємо, що нам там говорить Захід? Нема проблема, але будьте такими ж твердими, коли на вимогу МВФ тут тарифи піднімали, коли на вимогу МВФ пенсії заморозили, коли на вимогу МВФ людей в борги загнали. Ось тут будьте такими принциповими! Коли землю… коли ліс-кругляк хочуть дозволити вивозити. Де ваша тоді принциповість? Де тоді ви стоїте на інтересах України? мова йде про те, що треба покарати громадських активістів, щоб їм помститися, тоді ми тверді і не повинні слухати нікого. Ось це логіка. І це логіка просто-напросто виставляє всю Україну, виставляє абсолютно в неприглядному світі, з нами ніхто не буде хотіти говорити, саме з такою владою. І всі врешті-решт зрозуміють, що тільки її зміна може змінити і ставлення до України всього цивілізованого світу. А зараз, шановні колеги, дуже простий момент істини. Є два законопроекти – голосуємо за них. Причому другий законопроект 6271 авторства депутатів, депутатів від фракції Юлії Тимошенко і інших депутатів від інших фракцій вирішує єдину проблему. повертає те, що було до прийняття поправки тієї злополучної, і щоб колотило всю Україну стільки часу. І друге: він робить декриміналізацію стосовно тих, які не встигли подати ці декларації. Крапка. Ось з цією поправкою, яку зачитала Юлія Тимошенко, треба голосувати цей законопроект. Ставити крапку. Перестати робити робити з України посміховище і "позичати очі в Сірка", що, мовляв, ми не встигли, ми хотіли, мм такі хороші. Ось момент істини. Ось тепер встигайте і хотіть! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. До заключного слова запрошується Представник Президента України у Верховній Раді Луценко Ірина Степанівна. З трибуни, будь ласка. Савчук Юрій, ви наполягаєте на виступі? Ні, не наполягає. Колеги, через 3 хвилини відбудеться голосування. Тому я прошу усіх запросити в зал і приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка, пані Ірино. 13:26:29 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги! Шановне суспільство! Тут нам розказують про ганебну поправку, а я хочу нагадати всьому суспільству. Щодня 35 тисяч військовослужбовців знаходяться на передовій. Це ті люди, це ті молоді люди, яким ми тою поправкою дали можливість не декларувати свої статки і майно. Тому що вони захищають Батьківщину і в них немає можливості на сьогоднішній день мати доступу до достовірної, коректної і повної інформації. Це для військовослужбовців. Тому дуже контраверсійно звучить питання ганебності звільнення наших військових від обов'язку декларувати в той період. Наступне. Я хочу нагадати суспільству, зайдіть, будь ласка, в Інтернет. Розробники системи е-декларування розікрали гроші ПРОООН. Некая компанія "Міранда", Юрій Новіков, які вивели через офшори через Естонію і Сполучені Штати, це нашим любителям Сполучених Штатів, які туди їздять, про що говорив тільки що Максим Бурбак, вивели кошти – 140 тисяч Використали громадські організації ці кошти для того, щоб не зробити нормальний реєстр електронного декларування, де не встановлено функції перевірки та аналізу, де не було передано сервери і комунікаційне обладнання. Це вам про те, що громадські організації обов'язково повинні показувати, куди йде технічна допомога на підтримку і боротьбу з корупцією в Україні. Тому, шановні колеги, давайте нічого не видумувати, Венеційська комісія зробила легенькі зауваження, на які ми разом з Реанімаційним пакетом реформ уже підготували ці законопроекти президентські до другого читання. Уже є до другого читання готові законопроекти. Не треба вібрирувати в останній день, коли попадаєш в топ-50 депутатів, які не ходять на роботу. Вісім місяців були законопроекти готові до другого читання. Голосуймо! Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Я нагадаю, що по тих двох законопроектах, які ми розглядали, є рішення комітету за основу, і я їх поставлю спочатку один, потім другий за основу. Який з них набере більшість, такий і буде прийнятий за основу. Потім я поставлю пропозицію розгляду до другого читання за скороченою процедурою. І після того я знову запропоную включити в порядок денний сесії для прийняття рішення 8120 і 8121. Зрозуміла логіка, так? Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування першим проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб (номер 6271) з поправкою, яку оголосила з трибуни автор законопроекту Юлія Тимошенко, за основу, з рішенням комітету за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-156 Рішення не прийнято. Наступний. Ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб (№ 6674), законопроект Президента України і поданий Президентом України. Комітет рекомендує прийняти його за основу. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати за основу. Прошу підтримати.

Хто за те, щоб повернутись до розгляду тих законопроектів, прошу… Обговорення вже не буде, не піднімайте руки, колеги. Отже, я ставлю пропозицію повернутись до голосуванні за ті законопроекти. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За повернення. я ще раз ставлю пропозицію повернутись до розгляду законопроектів 6271 і 6674. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Я ще раз поставлю, третій раз, якщо не буде голосів, ми перейдемо до іншого законопроекту. Я третій раз ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду законопроектів 6271 і 6674. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

я останній, я останній раз поставлю. Колеги, ще раз поставлю, якщо не буде, поставлю наступним в комітет на доопрацювання. Прошу підтримати повернення до розгляду 6271 і 6674, останні раз ставлю на голосування, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати.

наступна позиція: повернути в комітет для підготовки на повторне перше читання. Прошу підтримати пропозицію, повернути в комітет обидва законопроекти на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо. Прошу голосувати, прошу підтримати в комітет на повторне перше читання. Колеги, давайте, щоб ми не скасували законопроекти. Я прошу сконцентруватися, колеги, нам бракує три голоси. Я ставлю ще раз пропозицію, направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Я прошу вас не ганьбіть український парламент, щоб не були скасовані законопроекти. Я прошу проголосувати про те, щоб обидва, наголошую, обидва законопроекти 6271 і 6674 направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Я прошу проголосувати, колеги, кожен голос прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати, прошу проголосувати.

Наступна пропозиція: направити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я ставлю пропозицію, що обидва законопроекти: 6271 і 6674 направити суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Колеги, я прошу всіх сконцентруватись, кілька голосів, я прошу підтримати, щоб вони не були відхилені. Я прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Один голос, підійшов, один депутат підійшов. Колеги, я ставлю ще раз, займіть місця робочі, пропозицію, щоб обидва законопроекти 6271 і 6674 направити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Не виходіть, будь ласка, зайдіть, будь ласка, в зал. Я прошу підтримати і прошу проголосувати цю пропозицію. Уважно, колеги, кожен голос, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо.

І я, колеги, тепер прошу всіх зайти в зал. Я провів консультації, і мені дали підтвердження більшість фракцій, що проголосують за включення в порядок денний і розгляд зараз проектів закону 8120 і 8121. Це законопроекти про відтермінування, про відтермінування на три місяці. Автори Лещенко і Герасимов. Давайте, колеги, це зробимо, давайте проголосуємо. Я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" (8120 і 8121) включити в порядок денний сесії і розглянути зараз. Вони мають обидва рішення комітету. Вони обидва мають рішення комітету, ми зможемо зараз їх розглянути. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо включення у порядок денний сесії. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Ні, колеги, ми завершили. Ще поставлю, колеги, 8209, 8209-1 включення у порядок денний, щоб ми зараз могли його розглянути. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати включення у порядок денної сесії, щоб зараз розглянути – 8209, 8209-1. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Законопроект підтриманий більшістю фракцій, більшість голів фракцій. За-191 Рішення не прийнято. Колеги, таким чином ми завершили. Добре, ще раз поставлю другий раз. Добре. Ще раз ставлю включення у порядок денний, щоб ми зараз розглянули проекти 8209, 8209-1. Це ,законопроект наголошую, який скасовує е-декларування, який проводить повну декриміналізацію, це саме те, вибачте, про що ми говорили на усіх ефірах. На усіх ефірах заявляли про це, цей законопроект підписаний п'ятьма фракціями парламенту. Підписаний мною і підготовлений мною і ініційований мною… чотирьох, мене виправляють. І я прошу підтримати включення у порядок денний для прийняття рішення – 8209, 8209-1. Прошу голосувати і прошу підтримати. Останнє голосування, крайнє голосування. Давайте змобілізуємося. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! За-198 Рішення не прийнято. Колеги, скажу відверто, це один з тих днів, коли мені, на жаль, соромно за наші рішення, які ми приймали у Верховній Раді України. Це повна невідповідність того, про що ми говоримо на ефірах і як відбувається наше голосування в залі, але блок питань, який був поставлений на порядок денний, ми розглянули, обговорення всіх тих питань є завершене, і в нас попереду стоїть ще багато питань і блоку самоврядування, і екологічного блоку. Ми не маємо права їх відтягувати. Наступний проект Закону у нас по порядку денному – це є Закон проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та… наступний про службу в органах місцевого самоврядування стоїть. Цей зняв комітет. Комітет 75-й закон зняв, ми його не розглядаємо. Наступний, це є… Колеги, наступний в нас закон – це 2489. Але перед тим, як мені доповіли, була вимога від фракцій, щоб ми на завтра відповідно до статті 6 та 34 Регламенту Верховної Ради України запросили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Назара та директора Національного антикорупційного бюро України Ситника Артема Сергійовича. І Генерального прокурора. Отже, колеги, тому ця пропозиція, яка прозвучала, я змушений її поставити на голосування. І відповідно до статей 6 та 34 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про про необхідність присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України у середу з 12 години керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холоницького Назара, директора Національного антикорупційного бюро Ситника Артема. Я так розумію? Мене не було в залі. Прошу підтримати і прошу проголосувати, достатньо 150 голосів. Прошу проголосувати.

Антикорупційної прокуратури, і НАБУ, завтра ми узгодимо детально, прибули в зал о 12 годині. І я зараз оголошую про перехід до наступного питання порядку денного – Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", це є нова редакція (2489). Тут є скорочена процедура недовга. І тому ми зможемо його розглянути до перерви. Хочу нагадати, що даний законопроект розглядається за спеціальною процедурою, відбувається доповідь... відбувається доповідь керівника комітету, потім – доповідь представника Президента, потім - запитання до них і голосування. Отже, це є спеціальна процедура, і я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Шкрум Альону Іванівна. Будь ласка, пані Альона. Доброго дня, шановні колеги! Я сподіваюсь, що не дивлячись на такий прикрий початок дня сьогодні у Верховній Раді, ми зможемо все ж таки прийняти і ухвалити сьогодні Закон про службу в органах місцевого самоврядування, який вперше цей парламент прийняв за основу, в цілому в другому читанні 9 лютого 2017 2017 року. Колеги, вдумайтеся, це було більше року назад, - коли ми виконали і свої міжнародні зобов'язання, і Коаліційну угоду, і програму уряду, і фактично прийняли тоді Закон про службу в органах, який міг надати можливості розвиватися місцевому самоврядуванню і міг нарешті розділити політику від служби в органах місцевого самоврядування, врегулювати питання пенсійного забезпечення, оплат, створити керуючого в справах у великих містах і багато інших речей, про які ми з вами говорили. Ви знаєте, наскільки цей закон є важливий для місцевого самоврядування. Особливо депутати-мажоритарщики, я думаю, приблизно рік так само, як і я, чують прохання про якнайшвидше розблокування Після того, як закон був прийнятий Верховною Радою 7 лютого попереднього року, він, на жаль, був заветований Президентом України 22 березня 2017 року і повернутий до Верховної Ради з двома невеличкими пропозиціями. Першу пропозицію тоді ми розглянули на комітеті, і з комітету винесли якраз чотири пропозиції до цього важливого Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування". Я озвучу зараз кожну пропозицію, озвучу рішення комітету по кожній з цих чотирьох пропозицій, більшість з яких є технічними, і буду просити Верховну Раду України і зал нарешті розблокувати цей законопроект, проголосувати за кожну пропозицію "за" або "проти" 226, і після цього ще раз проголосувати цей закон і направити його на підпис Президенту, нарешті виконати наші зобов'язання перед місцевим самоврядуванням. Пропозиція один фактично відтворює від комітету пропозицію, подану Президентом України під час ветування законопроекту, і визначає розмір посадових окладів службовців місцевого самоврядування відповідно до прожиткового мінімуму, а не відповідно до мінімальної заробітної плати. З цією пропозицією комітет погодився і пропонує підтримати цю пропозицію номер один. Друга пропозиція є технічною і містить технічну поправку про зміну вступу в дію Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування". Оскільки комітет завершив роботу над цим законопроектом більше року тому, то тут я попрошу пана Власенка від імені комітету виступити і запропонувати нову дату вступу в дію Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", яка буде, очевидно, мабуть, уже 1 вересня 2018 року, якщо нам вдасться сьогодні закон ухвалити, на що я дуже сподіваюся. Третя пропозиція є найбільш резонансною, і вона пропонує встановити, що внесення міським головою кандидатури на посаду його заступників здійснюється за результатами конкурсу, хоча ці заступники не є службовцями місцевого самоврядування, а є політичними посадами. А порядок проведення такого конкурсу буде затверджуватися міською радою. Це є поправка народного депутата Олексія Гончаренка. І по цій поправці, найбільш резонансній, комітет не дійшов рішення, не ухвалив рішення, не дійшов згоди, і я буду просити Верховну Раду України, залу визначитися саме по цій поправці. І четверта пропозиція передбачає включити до "Прикінцевих та перехідних положень" низку технічних положень про внесення змін до законодавства… Четверта пропозиція передбачає включити до "Прикінцевих, перехідних положень" низку технічних положень про внесення змін до законодавчих актів, які випливають з тексту прийнятого закону. також прийняв рішення "за" і приймає цю пропозицію. У разі повторного прийняття закону я також прошу долучити…. доручити комітету профільному з питань державного будівництва при підготовці тексту на підпис Голові Верховної Ради здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради техніко-юридичне доопрацювання закону. Дякую вам за увагу, колеги. Я дуже сподіваюся на те, що ми розблокуємо… Дякую вам. І я запрошую до співдоповіді голову комітету. З місця. Сергій Власенко. З місця, будь ласка. Включіть мікрофон Сергію Власенкові з місця. 13:48:33 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, Андрій Володимировичу. Я буду дуже коротким. Дійсно, Альона Іванівна зазначила, що цей законопроект комітет розглядав… Комітет розглядав зауваження Президента майже рік тому, і тоді ми пропонували дату введення в дію – 1 вересня 2017 року, але сьогодні ми можемо говорити про 1 вересня 2018 року як дату введення в дію цього закону. Це абсолютно технічна річ, я теж дуже сподіваюся сподіваюся на підтримку цього законопроекту сесійною залою, оскільки закон, насправді, дуже необхідний для органів місцевого самоврядування. І його чекають сільські, селищні, міські ради, сільські, селищні, міські голови, обласні ради, районні ради для того, що вони повинні нормально… повинні почати нормально функціонувати. Дякую, Андрій Володимировичу.

хотіли все-таки підтримати пропозицію Президента, яку він зазначав, ветуючи цей законопроект, і хотіли все-таки залишитися з тою пропозицією Олексія Гончаренко, яку він подавав на комітеті.

Любомир Зубач, фракція "Самопоміч". Вето – це конституційний механізм, який надається Президенту як главі держави, щоб бути гарантом, бути гарантом Конституції і гарантом дотримання прав і свобод. Тому вето насправді – це не про бажання, вето – це про право, це про закони і про правову державу. Що ми бачимо у даній ситуації? Це є класичний приклад зловживання з боку глави держави своїм конституційним правом. Чому? Перше. Вето воно є цілком необґрунтованим. Якщо ви подивитеся висновки якщо ви подивитесь висновки Асоціації міст України, якщо ви подивитесь висновки навіть нашого Головного науково-експертного управління Верховної Ради, то всі вони одноголосно говорять про те, що запровадження конкурсів на посади заступників міських голів – це є абсурдна річ, оскільки вона не відповідає ні здоровому глузду, ні європейській практиці. Зрештою банально заступники міського голови – це є виборні особи, які ніколи не проходили конкурсів. І так не працює в жодній країні світу. Друге, на що я хотів би звернути увагу. Доповідач сказала про те, що цей закон був прийнятий більше року тому. Вето було накладено з тих причин, що нібито потрібен конкурс. Але паралельно протягом цього року, нагадаю, Президентом України було проштовхнутому в цьому сесійному залі зміни до Закону про державну службу, якими ліквідовано конкурс для голів голів місцевих державних адміністрацій. Тобто однією рукою для місцевого самоврядування виборним політичним посадам цей конкурс потрібен, а для підпорядкованих йому голів місцевих державних… …подвійні стандарти, оскільки для місцевого самоврядування конкурс нібито потрібен в частині виборних осіб, а для голів підпорядкованих місцевих державних адміністрацій цей конкурс не потрібен. Тому наша пропозиція підтримати Закон про службу в органах місцевого самоврядування, але за винятком пропозиції депутата Гончаренка. Дякую.

Шановні друзі, я просто хочу нагадати далекий 2015 рік, коли уряд Яценюка розпочав реформу публічної служби. В ті далекі і складні часи це було дуже амбіційно, але дуже потрібно для реформи державного управління. Ми прийняли Закон про державну службу, а от про службу в органах місцевого самоврядування досі заблокований. Дуже просимо підтримати цей законопроект. Чим він дуже важливий. 1 квітня 2014 року вже 4 роки, як ми вважаємо, що ця реформа місцевого самоврядування була прийнята так само за ініціативи уряду Яценюка це реформа місцевого самоврядування під назвою децентралізації. Так от служба в органах місцевого самоврядування це, по суті, інструмент цієї реформи, нам потрібно розв'язати руки, дати дієвий інструмент органам місцевого самоврядування для того, щоб вони могли ефективно ефективно служити на благо територіальних громад. Сильна громада – сильна держава. Дайте, будь ласка, таку можливість органам місцевого самоврядування. Підтримуємо законопроект і просимо підтримати наших колег з інших фракцій. Дякуємо.

спільною нашою перемогою було ухвалення закону, саме в стінах цього парламенту, Закону про службу в органах місцевого самоврядування. Багато службовців, ті, які працюють саме в цій владі, владі, владі органів місцевого самоврядування, дуже чекали цей законопроект. І насправді, ми тішилися від того, що ми його тут ухвалили. Але потім Президентом було внесено правки і направлено вчергове до парламенту. З деякими правками ми, можливо, можемо погодитись. Але ті, хто працював в органах місцевого самоврядування, я знаю, в залі є міські міські голови минулих скликань, вони категорично не можуть погодитися з пропозицією, щоби встановити, що внесення міським головою кандидатури на посаду його заступника, здійснюється виключно за результатом конкурсу, порядок ведення якого затверджуватиметься міською радою. Хто не відчув… Хто не відчув, працюючи в місцевій раді, що таке орган, який має допомагати міському голові, а не блокувати його роботу, той не зрозуміє, що це за поправка. Насправді, цією правкою пропонується, деякі, напевно, ті міські ради, де у міських голів немає контролю над більшістю, заблокувати роботу. Тому фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект, за виключенням саме цієї правки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз від позафракційних депутатів Андрій Іллєнко, поки ми проводимо консультації, будь ласка, 2 хвилини. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Інформую Верховну Раду, що зараз під її стінами відбувається багатотисячна акція "Марш сили нації за українське майбутнє без олігархів", яку організовують об'єднані сили націоналістів: Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор" та інші сили. І ця акція, вона має дуже чіткі вимоги перш за все до Верховної Ради. Розглянути і ухвалити антиолігархічний пакет докорінних перетворень, які вже роками ці законопроекти лежать в стінах Верховної Ради без жодного руху і без жодного розгляду. Ті законопроекти, які мають знищити в Україні корінь зла, корінь корупції, корінь слабкості, бідності це олігархічну систему. І осередком цієї олігархічної системи, власне, і є сьогодні Верховна Рада України. Тому ми вимагаємо ухвалити антимонопольне законодавство, антиофшорне законодавство, законодавство, яке поверне нам контроль над нашою енергетикою, Закон про імпічмент Президента, тому що це необхідно для того, щоб у нас було царів, Закон про відкликання депутата, як Верховної Ради так і місцевих рад. Власне, для того, щоб у нас були нові правила гри, нам необхідно нарешті ухвалити нове виборче законодавство, треба ставити в другому читанні і виборчий кодекс, ухвалювати рішення, виконувати ті зобов'язання, які брала на себе Верховна Рада. ми вважаємо, і залишаємо за собою право діяти усіма методами для того, щоб добитися цього результату і досягнути того, щоб Україна була звільнена від цього олігархічного диктату. Ми будемо продовжувати наші акції зараз, наш багатотисячний марш буде йти до Адміністрації Президента, тому що ми розуміємо, що сьогодні Президент є головним олігархом в нашій країні. І ми будемо продовжувати нашу боротьбу на місцях для того, щоб Україна була сильною, Україна була вільною і Україна була без холопа, і без пана для всіх українців, для всіх громадян, а не лише для купки олігархів, які сьогодні обдирають всю країну. Слава Україні! Під час обговорення я провів нараду і ми визначили структуру, як ми будемо голосувати. Перш за все, продовжую на 15 хвилин засідання і прошу всіх зайти в зал, ми зараз вже переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Перше. Ми проголосуємо правку Гончаренка і тільки після того я поставлю закон на голосування в цілому. Зараз я надаю слово одну хвилину, щоб Гончаренко пояснив суть і логіку своєї правки. Я прошу всіх запросити в зал і приготуватися до голосування. Будь ласка, Гончаренко з трибуни одна хвилина. 13:59:23 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. Гончаренко, фракція "БПП", Одеська область. Шановні друзі, про що йде мова? Сьогодні фактично ми бачимо ситуацію, як дуже часто заступники міського голови виявляються людьми абсолютно не фаховими і не професійними. Що запропонував Президент в своєму вето і що я запропонував в своїй поправці, щоб врахувати це вето? Для того, щоб ми вирішили це питання, ввести процедуру конкурсу, як ми сьогодні їх вводимо майже всюди для того, щоб і заступники міського голови проходили цю процедуру, щоб заступника міського голови, а це надзвичайно висока посада, були тільки люди, які довели свою фаховість, а не просто політичні призначенці, друзі, куми чи водії, чи будь-хто ще, чи ті, хто збирають гроші. Це треба вирішити. І друге надзвичайно важливе. Якщо ми зараз цю правку не проголосуємо, то тоді ми отримаємо ситуацію, коли ми знову отримаємо вето Президента, і ми втратимо весь цей надзвичайно важливий закон. Тому я прошу всіх, хто підтримує місцеве самоврядування, хто хоче вирішити це питання, хай ця норма для когось здається дискусійною, не дискусійною… 30 секунд, будь ласка. ГОНЧАРЕНКО О.О. Але, щоб ми змогли цей закон, дійсно, нарешті прийняти, бо його чекають люди в усіх ваших округах, селах, селищах, містах, це надзвичайно важливий закон. І ми не зможемо його провести до кінця, якщо у нас не буде підтримки Президента і розуміння, що він його підпише. Тому, будь ласка, я прошу вас підтримати ту правку, яку я вніс, яка повністю відповідає позиції Президента, яку він вніс ветувавши цей закон і тоді ми зможемо отримати новий, європейський… Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування поправку народного депутата Гончаренко, яку він щойно озвучив з трибуни Верховної Ради України. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати.

За-81 Рішення не прийнято. І тепер я ставлю Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція) з пропозиціями Президента України (доопрацьований) (2489) в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. В цілому.

Рішення не прийнято. І зараз я ставлю наступну пропозицію, колеги: в комітет на доопрацювання. Колеги, в комітет на доопрацювання, давайте об'єднаємось, обговорення завершено. Обговорення вже не буде, я дуже прошу вас всіх об'єднатися, зайти в зал. Колеги, це зауваження, ми з головою комітету детально обговорили послідовність наших дій. Я дію по Регламенту і дію з тою послідовністю, яку ми узгодили з авторами і комітетом. Зараз ми можемо об'єднатися і направити його в комітет на доопрацювання. Добре, 30 секунд. Віце-прем'єр Геннадій Зубко, прошу всіх зайти в зал, через 30 секунд я поставлю на голосування у комітет на доопрацювання, і ми зможемо навколо цього об'єднатися. Будь ласка, Зубко. Шановні колеги! Саме цей закон є дуже важливий для органів місцевого самоврядування для того, щоб він встановив і компетенцію, і дав можливість залучити фахових представників і фахівців до роботи в службі в органах місцевого самоврядування. депутатів працювало над цим законопроектом, було витрачено часу, і є пропозиція, дійсно, повернути його на доопрацювання в комітет, не втрачати зараз можливість для того, щоб не втратити всю ту роботу, яка була зроблена. Тому пропозиція підтримати на повернення в комітет і проголосувати за Дякую. Колеги, я поставлю зараз пропозицію в комітет на доопрацювання. Якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений, поскільки суб'єкт законодавчої ініціативи тут і є комітет. Отже, я ставлю пропозицію, щоб Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2489) направити у комітет для доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

що дає змогу напрацьовувати новий законопроект. Я знаю, що напрацювання є дуже ґрунтовні, і сподіваюсь, що комітет зможе провести цю роботу. в нас був важкий початок дня. Нагадаю, після обіду буде надзвичайно важливий законопроект 6466, а також блок питань

Дякую.